**prekinjeno 6. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge.** Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisano Jelko Godec. Ob tem vas obveščam, da sta bila dne 22. 4. 2024 spremenjena naslov Predloga za razpis posvetovalnega referenduma in referendumsko vprašanje. Besedo dajem predstavniku predlagatelja, Jožetu Tanku, za dopolnilno obrazložitev predloga. Izvolite.

Hvala lepa za besedo. Vsem lep pozdrav! Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog je bil sprejet konec leta 1999. Od tedaj je bilo sprejeto več resolucij o nacionalnih programih na področju prepovedanih drog, zadnjo je lani predlagala Golobova vlada, sprejeta pa je za obdobje 2023 - 2030. V njej je problematika prepovedanih drog celovito obdelana, navedeni so številni podatki, ukrepi in priporočila, ki naj bi pripomogli k zmanjšanju težav, problemov, škod ter zdravstvenih in socialnih posledic za posameznike, družine, družbo in nenazadnje tudi k zmanjšanju smrti oziroma smrtnosti. V resoluciji o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog je opredeljenih sedem prednostnih nalog, citiral pa bom samo prve tri. Prva: "Zmanjšanje ponudbe prepovedanih drog, ki vključuje preprečevanje in onemogočanje organiziranega kriminala s spremljanjem, s sledenjem in odvzemom pridobljene premoženjske koristi, z namenom krepitve varnosti družbe." "Zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah, ki vključuje preventivne ukrepe in ozaveščanje o škodljivih učinkih prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi, zagotovitev dostopa do zdravljenja, socialne rehabilitacije, resocializacije in celostnega vključevanja odvisnikov v družbo ter okrevanja." In tretji, "Zmanjšanje razširjenosti in pojavnosti nalezljivih bolezni, povezanih z uporabo prepovedanih drog, ter drugih negativnih zdravstvenih, socialnih posledic uporabe prepovedanih drog v splošni javnosti in zaporih, preprečevanje smrti zaradi predoziranj, zagotavljanje alternativ kazenskim sankcijam." predhodne resolucije, ki je zajemala obdobje, v evalvaciji predhodne resolucije, ki je zajemala obdobje 2014 do 2020, ugotovitve pa so zajete v resoluciji Golobove vlade, je bilo med drugim ugotovljeno tudi naslednje: da je razširjenost uporabe prepovedanih drog med različnimi ciljnimi skupinami uporabnikov še vedno javnozdravstveni problem, da se od leta 2015 ugotavlja trend naraščanja števila umrlih zaradi prepovedanih drog, da se je večina smrti zgodila v domačem okolju kot posledica zastrupitve z več prepovedanimi drogami v kombinaciji z alkoholom in ali sedativno hipnotičnimi zdravili, predvsem benzodiazepini, da je bila med letoma 2011 do 2020 najpogostejša prepovedana droga, s katero so bile zastrupljene odrasle osebe obravnavane v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani, konoplja. Da se je število uporabnikov prepovedanih drog med prebivalci Slovenije v starosti od 15 do 64 let zvišalo za 5 odstotkov. Da je 2 % prebivalcev Slovenije v starosti od 15 do 64 let uporabilo psihoaktivna zdravila v ne medicinske namene. V Golobovi / nerazumljivo/ programu na področju prepovedanih drog je zapisano torej, da je konoplja najpogosteje uporabljena prepovedana droga in ki je tudi zelo dostopna. Zelo razširjena je zlasti med mladimi med 15 do 16 letniki, kar nas uvršča precej nad povprečje drugih držav. Ta mladina je lahko že ali pa še bo postala funkcionar, javni uslužbenec, lahko pa tudi družinski in družbeni problem. Konoplja je v Sloveniji povezana s kar 26,6 odstotka primerov akutne zastrupitve, je pa tudi že nekaj umrlih. Tako piše v vladni resoluciji. Kljub temu, da gre za prepovedano drogo, je koalicija na odboru izglasovala, da gre uporaba te prepovedane droge za osebne namene na posvetovalni referendum, kljub temu, da je Zakonodajno-pravna služba dala odklonilno mnenje, Vlada pa se je potuhnila in mnenja ni dala. V resoluciji pa so jasno navedene posledice, ki so povezane z uporabo prepovedane konoplje v osebne namene. Droge so družbeno zlo, so pa tudi hud zdravstveni, socialni in družinski problem. Tudi niso poceni, zato je med odvisniki prisotnejša kriminalna aktivnost oziroma dejavnost. V Sloveniji se s področjem pomoči odvisnikom ukvarja kar 67 ustanov s področja zdravstva in sociale. V te programe je vključenih oziroma od njih dela vsaj 300 visoko strokovno usposobljenih kadrov, letno pa to stane več kot 15 milijonov evrov, kar pomeni, da gre za velik družbeni problem. Če se bo konoplja legalizirala, bodo problemi z zasvojenostjo samo še bistveno narasli. Če hočemo, da se bodo problemi s prepovedano drogo začeli zmanjševati, moramo začeti pri glavi. Funkcionarji, ki so jim zaupane pomembne družbene, politične in druge funkcije, morajo biti za zgled. Funkcionarji bi morali krepiti svoj ugled in ugled institucij, ki jih zastopajo ali predstavljajo, in morali bi se izogibati ravnanjem, s katerimi krnijo ugled države ali institucije, ki jo predstavljajo in ali zastopajo. In zaupanje, naloge morajo opravljati vestno, profesionalno, odgovorno in se ne spravljati v položaj, ko so lahko predmet izsiljevanja ali etično moralnih obtožb. Zato je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke predlagala, da bi se na posvetovalnem referendumu volivci odločili, ali podpirajo, da bi se vsi funkcionarji testirali na prepovedane droge. Uporaba drog in raznih kemičnih opojnih zvarkov je prepovedana v športu, pa naj gre to za kolektivne ali individualne športe oziroma panoge. V resnih klubih na drogo redno testirajo športnike, torej igralce ali tekmovalce, in v primerih, ko jim dokažejo uporabo prepovedanih drog tudi rigorozno sankcionirajo, pa naj gre to za olimpijske športe ali druge profesionalne lige. Mnogi športniki, tudi šampioni, so bili suspendirani za določen čas, nekateri pa tudi trajno. Res je, da je na nekaterih področjih odnos do drog nekoliko drugačen sploh na področjih je / nerazumljivo/ mode in nekaterih frakcij kulture. Pri nas je znan primer orgij določenega kroga kulturnikov v Fotopubu. Organizirali so jih nekateri kulturniki, udeleževali pa tudi nekateri aktualni politiki levega političnega prostora. Tu naj bi se uporabljala droga za izvedbo raznih performansov, ekscesov in / nerazumljivo/ domnevno pa naj bi se dogajalo tudi spolno nasilje. Od teh v Fotopubu opaženih politikov ni bil, kot kaže, nihče zaslišan, še manj procesiran.

in pripombe smo po mnenju Zakonodajno-pravne službe ustrezno ali pa zadovoljivo popravili z amandmaji, kar pomeni, da je za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev za prepovedane droge, da so izpolnjeni vsi pogoji. Ta koalicijski predlog, ki pa, o uporabi prepovedane konoplje v osebne namene pa jih ne izpolnjuje zato, ker mnenje Zakonodajno-pravne službe ni bilo upoštevano. Odločitev koalicijskih poslancev pa je bila pri obeh predlogih ravno nasprotna; naš predlog je bil na odboru zavrnjen, njihov, ki je omogočal uporabo prepovedane droge, to se pravi konoplje, v osebne namene, pa so podprli. Podprli so torej predlog, da bi na referendumu v nasprotju z mnenjem zdravstvene stroke, ki je konopljo uvrstila med prepovedane droge, volivci odločili, da konoplja ni več prepovedana droga. Tako je pač to v svobodi. Iz mnenja Vlade, ki ga je posredovala k našemu predlogu posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge, v katerem se Vlada sklicuje na nekatere določbe Zakona o varstvu in varnosti pri delu, pa je razvidno naslednje. Da Vlada ne loči med preventivnimi in kurativnimi ukrepi. Zakon spada, ta zakon spada med kurativo, naš referendum pa bo prinesel pač preventivne ukrepe za funkcionarje. da ne ve, da več celo funkcionarjev nastopa v statusu delodajalca in da proti njim, proti sami sebi ne bodo izpeljali nobenih tovrstnih ukrepov, da bi bila uvedba testiranja funkcionarjev splošna in obvezna za vse funkcionarje. In tudi s tem ne bi bile kršene nobene človekove pravice, nasprotno, po sedanji ureditvi so eni funkcionarji pač izjeme - tisti, ki so delodajalci. In tudi izgovori, da bi šlo za kakršnokoli varstvo podatkov, tu pravzaprav ne zdržijo; če niso kršene pravice športnikom, ki jih testirajo, lahko kjerkoli in kadarkoli nenapovedano, ne bodo kršene tudi pravice funkcionarjem. Funkcionarji so v mnogočem ogledalo družbe in oblasti, kar pomeni, da morajo biti zgled, saj sprejemajo in določajo družbena pravila in norme. Če jih sprejemajo za druge, naj jih sami tudi izvajajo. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo. Besedo dajem podpredsednici Veri Granfol za predstavitev poročila odbora. Izvolite. **VERA Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem, ki vas ta problematika zanima. Odbor za zdravstvo je na 36. nujni seji 22. 4. 2024 kot matično delovno telo obravnaval Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Predsedujoča je uvodoma pojasnila, da se vložene amandmaje Poslanske skupine SDS šteje kot spremembe predloga za razpis posvetovalnega referenduma. Predstavnik predlagatelja je uvodoma povedal, da v skladu s 26. in 30. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi lahko Državni zbor republike Slovenije razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Glede na to, da se posvetovalni referendum lahko nanaša le na vprašanja iz pristojnosti Državnega zbora, se predlaga, da se volivke in volivci na referendumu izrečejo o tem, ali naj se sprejme zakon, ki bo predpisoval obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. (Nadaljevanje) drog urejajo različni akti, s tovrstno problematiko pa se ukvarjajo številne pristojne inštitucije. da se s predlogom amandmajev Poslanske skupine SDS besedilo predloga spreminja tako, da se vsebina nanaša na uvedbo obveznega testiranja za vse funkcionarje na prepovedane droge. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da je predlagano referendumsko vprašanje nejasno glede interpretacije pojma funkcionarji v besedilu vprašanja pojem ni diferenciran, v obrazložitvi pa je, in sicer s tem, da so naštete le določene vrste funkcionarjev. Vprašljivo je, ali je s tem spoštovano ustavno načelo enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave v povezavi z načelom pravne države, to je 2. člen ustave, ki zagotavlja varstvo pred samovoljo oblasti, saj je v veljavnem pravnem redu še več vrst drugih funkcionarjev. Razlikovanje med funkcionarji, ki so zajeti s predlaganim referendumskim vprašanjem, in ostalimi funkcionarji ni pojasnjeno, prav tako niso pojasnjene vsaj okvirne zakonske rešitve, ki bi bile predmet končnega odločanja v Državnem zboru. ZPS glede na to ugotavlja, da je predlagano referendumsko vprašanje nejasno oziroma zavajajoče. Vloženi amandmaji Poslanske skupine SDS pripombe ZPS rešujejo le delno. Predstavnica Ministrstva za zdravje je poudarila, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge nepotreben, saj je materija urejena Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, ki prepoveduje delo delavcev pod vplivom alkohola, drog ali drugih substanc. Predlog referenduma je v nasprotju tudi z uredbo EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki varuje posameznike pri obdelavi njihovih podatkov. Izpostavila je, da se Vlada sicer strinja, da je zloraba prepovedanih drog kakor tudi katerokoli drugo kršenje zakonodaje v neskladju z moralnimi in etičnimi zavezami, ki jih sprejme vsak funkcionar z nastopom funkcije, vendar pa meni, da je področje prepovedanih drog pri nas ustrezno in celovito urejeno že v okviru obstoječe zakonodaje, zato predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge nasprotuje. V razpravi so poslanci s strani opozicije izpostavili, da je problematika uživanja prepovedanih drog v Sloveniji pereča zlasti med mladimi. Poslanci koalicije so predlogu za razpis posvetovalnega referenduma nasprotovali, saj po njihovem mnenju navedeno že ureja veljavna zakonodaja. Menili so, da je posedovanje in uživanje prepovedanih drog med opravljanjem funkcije v neskladju z moralnimi in etičnimi načeli in standardi. Odbor za zdravstvo je na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval o naslednjem predlogu: Odbor za zdravstvo meni, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi obveznega testiranja za vse funkcionarje na prepovedane droge primeren. Odbor navedenega mnenja ni sprejel. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Za predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, Evi Vodnik, državni sekretarki iz Ministrstva za zdravje, izvolite. Hvala za besedo gospa podpredsednica Državnega zbora. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke. Naj že takoj na začetku želim povedati, da Vlada Republike Slovenije predlaganega predloga za razpis posvetovalnega referenduma ne podpira. Je za to več razlogov. Prvič, ta vsebina je že urejena, in sicer v 51. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki prepoveduje delo vseh redno zaposlenih pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc.

Tretjič, isti zakon v 36. členu določa obveznost delavca, da opravi periodične zdravstvene preglede in hkrati odgovornost delodajalca, da z namenom zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu vseh zaposlenih v primeru ogroženosti zaradi vpliva prepovedanih substanc ali alkohola ukrepa Če obstaja sum, da bi lahko učinek drog vplival na delovni proces, ima delodajalec seveda legitimen interes, da takšne sume odpravi v okviru možnosti in ukrepov, ki jih predvideva zakonodaja. V tem kontekstu tudi pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev v 10. členu omogoča delodajalcu, da v določenih primerih pošlje delavce še na druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede, in sicer tudi v primeru, če obstaja sum na bolezni odvisnosti, ki lahko vplivajo na delovno zmožnost delavca. Nadalje želim povedati, da predlog referenduma ni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov glede varstva osebnih podatkov in prepovedi diskriminacije, saj gre za zasebnost občutljivih osebnih podatkov, ki se nanašajo na zdravstveno stanje funkcionarjev. Glede neustreznosti v nasprotju z uredbo EU je bilo že povedano. Vlada Republike Slovenije se strinja s predlagateljem, da je naslavljanje problematike zlorabe prepovedanih drog pomembno, vendar s predlaganim referendumom tem vprašanjem se zgolj parcialno rešuje problematika uporabe določenih psihoaktivnih snovi, ne ponujajo pa se celovite rešitve, ki bi dejansko zmanjšale in preprečile uporabo vseh psihoaktivnih snovi, vključno z alkoholom, med vsemi funkcionarji kakor v družbi nasploh. Menimo, da bi lahko že danes v okviru veljavnih predpisov, ki na splošno urejajo varnost in zdravje pri delu funkcionarja, pri katerih obstaja sum za zlorabo alkohola, prepovedanih drog in drugih substanc in tudi za bolezen odvisnosti, kar bi lahko vplivalo na delovno zmožnost, napotili na usmerjen preventivni zdravstveni pregled. Zato Vlada Republike Slovenije nasprotuje predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda in zanjo Dušan. Ne? Dobro, se opravičujem.

Pred nami je predlog razpisa posvetovalnega referenduma o obveznem testiranju vseh funkcionarjev na prepovedane droge. Predlagatelji predlagajo, da se ta referendum razpiše s tako na območju cele države, tako da se referendumsko vprašanje glasi: Ali ste za da Državni zbor Republike Slovenije sprejme zakon, ki ureja obvezno testiranje vseh funkcionarjev na prepovedane droge? Predlagatelji so v obrazložitvi zapisali, da je pričakovano ravnanje poslancev Državnega zbora, ministrov, predsednika države, Vlade, državnih sekretarjev da svoje naloge opravljajo odgovorno, vestno, transparentno in kakovostno. Odgovorna politika je tudi transparentna politika. Nadalje navajajo, da gre pri razpisu potovalnega referenduma o obveznem testiranju funkcionarjev na prebivanje droge za odgovornost do državljanov, ki imajo pravico vedeti, ali vsak funkcionar resnično dela tako, kar se od njega pričakuje.

A vendar je napad očitno najboljša obramba za prikrivanje lastnih ravnanj, saj smo pred par leti v Sloveniji seznanili se s posnetkom uživanja kokaina več vidnejših članov stranke, podmladka stranke SDS. Prav tako smo se seznanili tudi z vožnjo pod vplivom alkohola bivšega državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, v prejšnji vladi, ki je moral odstopiti zaradi vožnje pod vplivom alkohola v službenem času v službenem avtomobilu. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je posedovanje prepovedanih drog, njihova uporaba med opravljanjem funkcije ali dela, kaznivo in nedovoljeno. To tudi ni v skladu z moralnimi in etičnimi zavezami, ki jih sprejme vsak funkcionar že z nastopom svoje funkcije. Funkcionar, vsaj na splošno še izvoljen funkcionar, naj bi vsaj navzven kazal zgled državljankam in državljanom. Prav tako pa menimo, da je ta predlog za razpis posvetovalnega referenduma nepotreben, saj to materijo že obravnava obstoječi Zakon o varstvu in zdravju pri delu. V 51. členu določa, da je prepovedano delo delavcev pod vplivom drog, alkohola ali drugih substanc. Delodajalec mora takšnega delavca odstraniti z delovnega mesta in mu prepovedati delo. Isti zakon v 36. členu določa tudi obveznost delavca po preventivnih občasnih periodičnih zdravstvenih pregledih, hkrati pa tudi delodajalca, da to omogoči in zagotavlja varno in zdravo delovno mesto, ki je morda ogroženo pod vplivom drog ali tega, da le tega odstrani, seveda pod, z dopustnimi metodami. Prav tako pa tudi pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev v 10. členu določa in omogoča delodajalcu, da lahko napoti delavca tudi kakšen drug usmerjen preventivni zdravstveni pregled, če opazi sum bolezni, odvisnosti, od drog ali alkohola in to mora ukrepati, ker če to delo ni, lahko vpliva na delovno zmožnost delavca. In naj zaključim s citatom znane slovenske novinarke, ki pravi, da "…ta predlog je še ena poteza v venčku največjih uspešnic SDS, kot kak priročnik fake fast food objav na družbenih omrežjih, nabiranje cenenih političnih točk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 Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! V Poslanski skupini SDS smo vložili Predlog za posvetovalni referendum o obveznem testiranju vseh funkcionarjev na prepovedane droge. Na seji Odbora za zdravstvo je bila zanimiva razprava, še posebej zanimivo je mnenje Vlade Republike Slovenije, ki je do našega predloga odklonilno. Ko smo na tem odboru obravnavali Predlog za posvetovalni referendum o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno uporabo, Vlade sploh ni bilo in ni podala svojega mnenja, čeprav sta o vsebini povezani. Pogovarjamo se namreč o uporabi prepovedanih drog in usmeritvah države, Vlade oziroma Ministrstva za zdravje, na področju prepovedanih drog, kaj in na kakšen način bo dovoljeno uporabljati, kakšno sporočilo s tem dajemo mladim, kaj uvedba enega ali drugega prinaša v našo družbo in kakšne so izkušnje v tujini? Za naš predlog si Vlada vzame čas, ga prouči ter izda negativno mnenje, ker pravi, da je to že vse urejeno z drugimi zakoni. Za koalicijskega, ki ureja podobno problematiko, **92. TRAK: (NB) - 16.35** (Nadaljevanje) ki bo vplivala na življenja mnogo več ljudi, pa se ji to ne zdi potrebno, čeprav je tudi tisto že vse urejeno v zakonih. Zanimivo. Ali pa problem, ker bi se tudi v tistem predlogu morali opredeliti negativno, pa ne morejo, ker gre za drug namen, pridobivanje glasov za opešano koalicijo oziroma največjo stranko Gibanje Svoboda in stranko Levica. Skratka, ta vlada se loteva popravljanja stvari, ki delujejo dobro in ne potrebujejo popravljanja kot na primer štempljanje, ne pa stvari, ki bi jih bilo potrebno urediti, na primer zdravstveni sistem. Mednarodna raziskava o uporabi prepovedanih drog za leto 2022 je pokazala, da se v Evropi in tudi v Sloveniji uporaba prepovedanih drog povečuje, število uporabnikov prepovedanih drog med prebivalci Slovenije v starosti 15 do 64 let se je zvišalo za 5 odstotkov. Raziskava za Slovenijo je opravljena z analizo odpadnih voda, je pokazala, da je med vključenimi osmimi slovenskimi mesti najvišja uporaba kokaina, ekstazija in metamfetamina v Ljubljani, amfetamina v Velenju, THC pa v Kopru. Trend porabe kokaina narašča v Mariboru, Domžalah in Kamniku ter Novem mestu. Nekateri smo pred dvemi leti prvič slišali za lokal Fotopub v Ljubljani, kjer so bile prepovedane droge očitno dostopne in se naj bi dogajalo spolno nasilje. Policija je po izbruhu afere Fotopap avgusta 2022 sprožila preiskavo o spolnem nasilju ter začela preiskovati posameznike tudi zaradi suma drugih kaznivih dejanj. Nekateri politiki levice so menda redno zahajali tja na različne performanse in sodelovali z osumljenci. Luka Mesec, takratni koordinator Levice, danes pa minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pa se je v nekem intervjuju pohvalil, da občasno uživa marihuano. Na vprašanje novinarja, ali kadiš marihuano, je odgovoril, ja, sem pa tja. Na vprašanje, Levica podpira legalizacijo, je odgovoril, ja, ja, absolutno. Na vprašanje samo v zdravstvene namene pa je odgovoril, mi bi tudi v rekreativne namene. Marihuana je mehka droga in ne vidim, zakaj ne bi bila legalna. Legalizacija marihuane je tudi v programu Levice. Čeprav je bila lani sprejeta resolucija o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog za obdobje 2023- 2030, za katero ste glasovali poslanci koalicije, kjer je bilo posebej izpostavljeno, da je treba okrepiti preventivno dejavnost na področju drog, razviti specifične programe za posebej ranljive skupine, okrepiti dejavnosti proti organizirani kriminaliteti, prometu s prepovedanimi drogami, pranju denarja in drugim oblikam kriminalitete v povezavi s prepovedano drogo. Sedaj z vašim predlogom za posvetovalni referendum delate ravno obratno, in kot že večkrat povedano, ta Vlada izvaja predvsem program Levice, kar pa je pogubno za našo državo. Naj naštejem samo nekaj takih slabih rešitev: krepitev državne uprave z ustanavljanjem novih ministrstev, kar je močno podražilo delovanje države, predvsem na področju plač; višanje davkov in napadi na gospodarstvo; višanje obdavčitve najemnin, kar prinaša dražje najemnine tudi za mlade, ki ste jim obljubili nova in cenejša najemniška stanovanja, uresničili pa nič od tega. Kriminaliziranje samostojnih podjetnikov, ki bi jih z bajoneti nagnali v morje, čeprav je to legalna oblika organiziranosti gospodarskih subjektov in ogromno prispevajo v državni proračun, da lahko potem vi to delite. Povečanje obdavčitve plač namesto znižanja, saj je v Sloveniji delo med najbolj obdavčenimi v EU in smo za to nekonkurenčni in nam delovna sila beži v tujino. V Poslanski skupini SDS predlagamo posvetovalni referendum na to temo, torej naj ljudje povedo, ali menijo, da bi bilo potrebno obvezno testiranje vseh funkcionarjev na prepovedane In če vas pri temah, ki smo jih že obravnavali, tako zelo zanima mnenje ljudi, je čudno, da vas v zvezi s tem pa ne zanima. V Poslanski skupini SDS bomo predlog za posvetovalni referendum o obveznem testiranju vseh funkcionarjev na prepovedane droge podprli.

predlaga se danes posvetovalni referendum na celotnem območju države z vprašanjem ali ste za to, da Državni zbor Republike Slovenije sprejme zakon, ki bo urejal obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedano drogo. Od funkcionarjev se pričakuje, da svoje naloge opravljajo odgovorno, vestno, nepristransko in kakovostno, odgovorna politika pa pri svojem delovanju zasleduje načelo preglednosti delovanja funkcionarjev, gre za odgovornost do državljanov, ki so upravičeni do informacij ali posamezni funkcionar svoje delo res opravlja tako kot se od njega pričakuje.

krepitev ugleda in demokratični dialog, krepitev zaupanja javnosti, funkcionar kot zgled, ki spodbuja k spoštovanju načel kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, ravnanje z javnimi sredstvi, postavljanje javne koristi pred zasebno. Junija 2020 je bil sprejet Etični kodeks za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije, ki v 4. členu narekuje, da poslanec ravna tako, da varuje ugled Slovenije, ugled Državnega zbora in poslanske funkcije ter ravna tako, da krepi zaupanje javnosti v integriteto Državnega zbora in funkcijo poslanca ter se izogiba ravnanju, s katerim bi krnil ugled doma ali v tujini. Dolžnosti in naloge, ki so mu zaupane opravlja profesionalno, vestno in odgovorno. Slovensko javnost so večkrat vznemirjale informacije o prisotnosti kokaina med slovenskimi politiki. O tem je na primer pisal družabni kronist Nedeljskega dnevnika Aleksander Lucu. Pred časom je javnost z domnevnimi spolnimi zlorabami v povezavi z drogami razburila tudi afera Smodej oziroma Fotopub, v katero naj bi bili poleg znanih kulturnikov vpleteni tudi vidni politiki leve politične sfere oziroma člani aktualne vlade. Spraševati ljudi na referendumu, ali naj se funkcionarji testirajo na droge ali ne, je mogoče za nekatere nepotrebno, nesmiselno, pa vendarle je potrebno pogledati tudi na raziskavo Mediane, da državljani ocenjujejo, da bi bil referendum o tej temi primeren. Kar na tretjem mestu je predlog tega referenduma, zato v Novi Sloveniji podpiramo razpis posvetovalnega referenduma o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Hvala predsedujoča, predstavnica Vlade, spoštovane kolegice in kolegi! Ko se je odprla Pandorina skrinjica referendumskih zahtev, katerih edini in očitni namen je vplivanja na volilno udeležbo, je bilo pričakovano, da bo po takih zahtevah posegla tudi največja opozicijska stranka. Uporabila je orožje svojega klasičnega arsenala, zahtevi, da se uzakoni obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Vsebinsko ni tak predlog nič novega, SDS je po njem posegel že večkrat, po navadi takrat, ko so se njihovi člani in funkcionarji znašli v kočljivih situacijah, zasačeni pri uživanju drog ali pri vožnji pod vplivom alkohola. V teh primerih so predlagali različne variante zakonov, ki naj bi zagotovile, da bi vse funkcionarje redno in obvezno testirali na prepovedane droge. Vsebinsko smo že večkrat pojasnili, zakaj način izvedbe njihovih predlogov ni izvedljiv. Razne oblike ugotavljanja prisotnosti snovi v organizmu brez konteksta ne povedo ali je posameznik jemal zdravila po navodilih zdravnika ali pa se je zlorabljal nadzorovane snovi. Pojasnili smo, da bi morali predlogi bistveno opredeliti, kako se ugotavlja prisotnost drog in kako se o tem obvešča javnost, sicer na široko odprli vrata zlorabe in manipulacije. Zdaj pa je to predlog za referendumsko odločanje. Vprašanje je še vedno splošno in zakonodajalcu ne daje nobenega signala kakšno ureditev naj uzakoni, razen populistične zahteve, naj se funkcionarje obvezno testira. Ob tem ni mogoče mimo ostalih zahtev, da se odločanje izvede hkratno z evropskimi volitvami. Vložitev takšnih zahtev jasno kaže, da SDS ni mar za demokracijo in ustavna načela, zanima jih zgolj lastna korist. Referendumom, ki jih je predlagal drugi nasprotujejo, izvedba na dan evropskih volitev jih moti, razen če bi bil izveden referendum, ki ga predlagajo sami. V tem primeru ni več načel, samo še manipulacija in prizadevanje za lastne koristi. Pavšalna in podla obtožba, da njihovi politični nasprotniki zlorabljajo droge, pa žal z njihove strani ni nič novega. Socialni demokrati v svojih stališčih ostajamo konsistentni. Podpiramo tista referendumska odločanja ljudi, ki lahko s konkretnim okvirjem usmerijo zakonodajalca, da ustrezno uveljavi voljo ljudi. Nasprotujemo mešanju referendumskega in volilnega odločanja, ker to odpira prostor za številne zlorabe oblasti in manipulacije z volilnim rezultatom. Vztrajamo, da morajo biti vprašanja postavljena ustrezno, **94. TRAK: (VP) 16.45** (nadaljevanje) datum glasovanja pa izbran tako, da bosta omogočena poglobljena javna razprava ter informirano odločanje volivk in volivcev. Vse to smo zagovarjali pred leti in bomo zagovarjali tudi v prihodnje; za temi načeli stojimo ne glede na to ali nam to kratkoročno koristi ali škoduje. Vse razprave in predlogi za referendumska odločanja, predvsem zaradi poskusov, da se jih izvede skupaj z volitvami, tako ne prispevajo k napredku, ustvarjajo razdor in nezaupanje, preusmerjajo pozornost iz resničnih problemov in zavajajo javnost, skratka učinkujejo nasprotno od želja, da se okrepi zaupanje v politiko in politične procese. Take razprave in hujskanje k izvedbi popularnih, a nedorečenih referendumskih vprašanj so prav tisto, kar ljudi odvrača od sodelovanja v javni razpravi. Socialni demokrati v tem predlogu ne vidimo vprašanja, ki bi nam pomagal rešiti dileme. Nasprotno, njegova izvedba bi povzročila le še več nezaupanja, nespoštovanja in brezplodnih prepirov. Zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov ne podpiramo izvedbe tako zastavljenega referendumskega odločanja. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Levica, zanjo kolegica Nataša Sukič. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Lep pozdrav. To je že četrti poskus manipuliranja stranke SDS z bombastično temo o obveznem testiranju funkcionarjev na droge stranke, ki slovi po aferi snegec. Pa dajmo se malo za enkrat zaustaviti in se vprašati, katere droge, kaj so droge. To so opojne substance. Mar ni tudi alkohol na nek način droga oziroma opojna substanca? Jaz bi rekla, da je. Zato je presenetljivo, da stranka SDS prav nikdar ni predlagala obveznega testiranja funkcionarjev glede vsebnosti alkohola v krvi funkcionarjev. Spomnimo se vrlega državnega sekretarja Breznika, kako je sredi delovnega časa bil ujet, zasačen, je malo napihal, ko je tako prijetno okajen se vračal iz delovnega obiska pri v skladišču Rastoderja, kralja Derby banan - in bojda z zabojčkom čebule. Toliko o kreposti in zgledu visokih funkcionarjev, visokega funkcionarja SDS, takratnega državnega sekretarja. Pa se vrnemo zdaj k testiranju funkcionarjev na droge. Kot rečeno, štirje poskusi. Že prvi poskus SDS sega v marec v katerem so predlagatelji za namišljeni padec BDP ter brezposelnost krivili uporabo drog med funkcionarji. Res, prav slišite, spoštovane državljanke in državljani, prav nič se ne šalim, krive so bile droge za padec BDP in brezposelnost droge med funkcionarji. Naslednji poskus je bil februarja 2017, takrat so za prodajo prepovedanih drog začeli kriviti begunce. Logično. V bistvu ne begunce, ti za SDS ne obstajajo, pač pa ilegalne migrante, ki so zanje v najboljšem primeru ekonomski špekulanti, sicer pa itak teroristi, oboji pa ogrožajo naše svete krščanske evropske vrednote. No, v tem primeru so jih obtožili za dilerje z drogo. V naslednjem poskusu beguncev padca BDP ter brezposelnosti niso več omenjali; takrat so lansirali zimzeleno frazo o gejevsko-kokainski gejevsko-kokainski prepredenosti. Tokratni poskus, vešče zapakiran v referendumski predlog, ne več zakonski ampak referendumski, tokratna edicija SDS-ovega večnega šlagerja o funkcionarjih in drogah, vpleta v zgodbo celo afero Smodej, kot smo slišali, z implikacijo, da je vanjo - na srečo je uporabljena besedica domnevno, da ne bo kakšnih obtožb o obrekovanju, kajneda - vpletena trenutna Vlada. Čudovito, ne? to je pač domet stranke SDS. Insinuacije, klevete, hujskanje ljudi, spodbujanje sovraštva in gneva do političnih nasprotnikov, do družbenih manjšin zmagovita formula za večno ribarjenje v kalnem političnem močvirju in čudovit prispevek stranke SDS v dobro ljudi, v dobro te države. En sam špetir,

bodisi kot referendumsko idejo, vložijo izključno takrat, ko so v opoziciji in nikdar, ko so v sedlu oblasti in imajo trdno večino, tudi ni povsem jasno, je pa vsaj zanimivo, mar ni? Njihova skrb o tem, da naj se funkcionarji te dežele obvezno testirajo na droge, seveda ni namenjena skrbi za javno zdravje, gre za kaznovalni manever, za omejeno sfero političnega razreda, za manever, ki v ničemer ne bo prispeval k zmanjševanju uživanja prepovedanih drog. Ja, kaznovanje, nadzor, to imate radi. Prisila pa take stvari, kajne, ko pa smo imeli pravkar kampanjo, ki se je sicer neslavno iztekla, drv ne damo, kajne, ste pa kričali prisila, prisila, kako nas prisiljujete? Jaz res ne vem, no, dajte se sami s sabo pogovoriti, kaj je prisila za začetek. Skratka, ta manever, kot rečeno, v ničemer ne bo prispeval k zmanjševanju uživanja prepovedanih drog, niti za pikico. Uživanje prepovedanih drog se zmanjšuje s socialnimi programi, ozaveščanjem, višanjem stopnje zaposlenosti in izboljševanjem stanja socialno ogroženih populacij. Odvisnost in uporabo drog moramo tretirati z vidika zdravstvene in ne kazenske politike, spoštovani predlagatelji. Za zgled si lahko vzamemo Portugalsko, ki je z zakonom posedovanja drog leta 2000 spremenila iz zločina v prekršek, odvisnike začela naslavljati kot problem javnega zdravja in ne kot problem splošne kriminalitete. Uporabniki drog so bili usmerjeni v preventivne programe, kot kazen za posedovanje drog pa se je večinoma uporabljalo družbeno koristno delo. Portugalska ima še danes eno najnižjih stopenj smrti zaradi prepovedanih drog ter enega največjih upadov razširjenosti virusa HIV in aidsa. Prav tako so se ocenjeni družbeni stroški problematike uporabe drog v desetih letih izvajanja znižali za 50 milijonov evrov. Predlagatelj prikaže splošno ureditev zakonodaje glede prepovedanih drog v Avstriji in na Finskem ter v Španiji, ampak pozabi pa, pač malo podrobnost, kajne, izpostaviti dejstvo, da nobena od teh držav nima obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge. Niti ena, mi je zelo žal, spoštovani, ampak niti ena. To, da drugi pravni sistemi ne poznajo takega zakona, potrjujeta tudi dve raziskovalni nalogi, ki jih je Državni zbor, ki jih je v Državnem zboru pripravil naš hišni raziskovalni oddelek. No, kakorkoli, avanturizmu stranke SDS in njihovemu delanju norca iz ljudi in političnih nasprotnikov bomo tudi tokrat v Levici rekli kategorični ne. Glasovali bomo proti. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Prva je k razpravi prijavljena kolegica Karmen Furman, pred tem pa dobi besedo predlagatelj. Hvala. Hvala lepa za besedo. No, tole je bilo kar zanimivo poslušanje raznih stališč. najprej, kar zadeva stališče Vlade, zdaj, je bilo predstavljeno nekoliko drugačno stališče Vlade, kot na odboru, dopolnjeno pač z nekaterimi pripombami iz razprave, samo, zdaj, to je vaše osebno stališče, ne vem, če je to pisno stališče Vlade, ker drugega stališča Vlade nismo dobili. Tako da, državna sekretarka, ste se pustili podučiti, kaj je problem tega Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Druga zadeva je vprašanje tudi kar zadeva ravnanje, kar

in po tem, ko ste glasovali pravzaprav vsi koalicijski poslanci za to resolucijo, tudi jaz sem zanjo glasoval, ste iz tega nabora prepovedanih drog, ki so v tej resoluciji zapisane, vzeli konopljo. In po tej resoluciji je napisano, da je konoplja pravzaprav največji problem obravnave odvisnikov v UKC. To piše tukaj notri. In zdaj me zanima, spoštovana državna sekretarka, zakaj Vlada pri prejšnji obravnavi, ko so izvzemali izmed nabora prepovedanih drog konopljo, Vlada ni imela stališča, pa gre za pomemben družbeni problem več kot četrtina vseh odvisnikov je odvisnih od konoplje, v tem primeru, ko pa predlagamo, da bi vsi funkcionarji, to se pravi šli na testiranje na prepovedane droge, pa ima Vlada negativno mnenje. Kakšen knedl ima Vlada? Zakaj je Vlada tako ravnala? Ima Vlada težave v vladi, se pravi, je med najožjim vodstvom vlade pravzaprav prisotna bojazen, da bi se karkoli odkrilo, če bi eventualno na na referendumu ta predlog uspel in bi potem ga nadgradili oziroma razdelali z zakonom, ali so kakšni drugi zadržki? Tudi vprašanje za koalicijske poslance, čemu je tako ravnanje? Zakon o varnosti in o varstvu pri delu, ki ste ga prej navajali, tega problema ne ureja. bo poslanca Državnega zbora poslal na kazensko testiranje, kot pravite? Predsednica Državnega zbora, generalna sekretarka? Kdo bo tisti, ki bo nekoga od nas 90, bom rekel, odsekal, poslal na testiranje, pa bo se izgovarjal, to, da je delodajalec bo ministra poslal? Minister je funkcionar, vrhunski funkcionar na vrhu piramide odloča o naslednjih funkcionarjih v njegovi piramidi. Bo sam sebe poslal na testiranje? Recimo, bo Luka Mesec sam sebe poslal na testiranje, ker je dejal, da občasno uživa konopljo. je to problem? Saj govorimo o dejstvih, saj govorimo o izjavah, tudi o stvareh, ki so bile tukaj povedane. Je to problem? Jaz mislim, da moramo biti poslanci tisti, ki smo vzgled. Zdaj, prej ste govorili, da je bil eden izmed sedanjih naših poslancev zaloten, da je Ali je v tistem primeru šlo za varstvo podatkov ali ni šlo, je bil kršen Zakon o varstvu podatkov ali ne? Zdaj v tem primeru, ko mi predlagamo splošno testiranje za droge, se pravi za vse funkcionarje, ki jih je v tej državi, ne vem, tisoč ali več ali več tisoč, je to problem, bi bil to problem varstva podatkov, ko pa nekoga vem, policija na cesti, s prometnim prekrškom, tam pa ni varstva podatkov. Kako tako lahko trapasto razlagate zakon o varstvu podatkov? Če je šlo tam za varstvo podatkov, potem bi moral biti ta podatek, ne bi smel biti javen. Če bodo, ne vem, kogarkoli dobili oziroma bo negativno oziroma bo pozitivno na testiranju, potem kaj bo to najstrožje varovana državna skrivnost. V svetu je cel kup primerov, tudi politikov, ki so bili pač zaloteni na tak ali drugačen način pri uživanju drog, in so pač se morali posloviti. Prej sem navedel, da imamo cel kup športa, športnih panog, kjer so testiranja pravzaprav na droge obvezen sestavni del protokola in to so redna testiranja. In tudi v najdražjih ligah na svetu suspendirajo najboljše igralce zaradi tega, če ga dobijo pri tem, da je bil pozitiven test na drogi. Pa to ve cel svet. Padale so medalje, olimpijske medalje so bile marsikomu odvzete zaradi uporabe prepovedanih sredstev in tudi drog. Tu pa tiščimo glavo v pesek pred enim izmed problemov. Zdaj, kar zadeva naš predlog pobude oziroma predloga za razpis posvetovalnega referenduma, je bil saniran z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, to je povedala tudi predstavnica Zakonodajno-pravne službe, zadovoljivo saniran, medtem ko predlog, ki ste ga vi vložili boste najbrž podprli, pa ni bil saniran z mnenjem Zakonodajnopravne službe, celo več, iz enega dvoumnega vprašanja ste naredili dve dvoumni vprašanji. In zdaj vi govorite, gospa Žibrat ima vezo, ker gre za prepovedane droge, v obeh primerih, v obeh primerih gre za drogo, ki je opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu, v obeh primerih predvsem, da gre pri tem našem primeru za vse funkcionarje in testiranje na vse droge. Vi ste se pa specializirali na to, da ste eno drogo iz tega paketa vzeli ven in jo želite na vsak način legalizirati. Zdaj, s tem, kolegi in kolegice, ko se ena izmed drog, ki vzame iz nabora prepovedanih drog, s tem se problem zasvojenosti ne bo zmanjšal, že zdaj ko je, so droge prepovedane, tudi konoplja je nadzor nad dogajanjem, nad trgom z drogami, nad prekupčevanjem, nad posedovanjem drog, ga je težko kontrolirati kot po podatkih, če bi bilo to možno, možno in enostavno bi uporaba drog padala, v resnici pa narašča. Tudi smrtnosti je več. Tudi posledic je več, tako za družbo, družine in tako naprej. Če bi bil to tako minoren problem, se z ukrepi s področja drog ne bi ukvarjalo, ne vem, po teh podatkih iz resolucije 67 institucij, če je to tako minoren problem. In če je problem za vas alkoholizem, poglejte, dajte predlog, bomo o njem odločali, v tem primeru pa imamo na mizi to, pač odločanje o tem. Zdaj, če mislite, da bo, da se bo zlahka rešil problem drog na tak način, da bomo, da boste eno pa po eno legalizirali, se hudo motite. Teh drog, poraba drog se povečuje, zasvojenosti je več in tudi čedalje nižje starostne kategorije to zajeda. Zdaj, obtoževati nas, da se gremo tu nabiranje političnih točk, mi tega predloga ne bi vložili, če ne bi vložili vi svojega predloga o legalizaciji konoplje, prepovedane droge konoplje. To povem odkrito. Zdaj, če ste vi ta vaš referendum, glede o tem, da se dovoli uporaba konoplje v osebne namene, vložili zato, da ne boste nabrali političnih točk se mi zdi malo za lase privlečeno. Uporabniki prepovedanih drog so specifična skupina, očitno živijo ali pa so

in odgovor na to, kar ste storili, kar ste predlagali, je pač, da se testirajo vsi funkcionarji. Je to edini logičen odgovor na to, ker očitno je to funkcionarski problem. Mogoče toliko v tem uvodu zaenkrat. Hvala lepa. Hvala lepa. Dve postopkovni sta. Pri čemer bi pred nadaljevanjem seveda kolega vas res vljudno prosila, ker jaz pa res vem, da vi odlično poznate Poslovnik in se zavedate, da tema Referenduma o uporabi torej konoplje za medicinske namene oziroma za osebno rabo ni tema te točke, ampak je tema, ki ste jo sami predlagali, torej obvezno testiranje na droge, in bi prosila, da se pač fokusiramo na vašo temo in jaz vzporednice v vašem predlogu za to točko nisem našla, torej nisem videla, da bi tam to kar ste sedaj obrazložili, da je bil odgovor, da ste ta predlog ta predlog vložili, zaradi tega, ker smo pač mi vložili glede testiranja na droge, tega obrazložitve vašega predloga ni, pač to ni točka tega dnevnega reda. Postopkovno ima najprej... Kolegica Tamara Kozlovič, nima. Potem ima kolegica Nataša Sukič. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, prosim, da kar izrečete opomin predlagatelju. Ker to je nedostojno, da nonstop prežvekujejo Luko Mesca, ki ga tukaj ni, se ne more braniti. Saj smo že slišali že na odboru, pa saj ste že ne vem kolikokrat, pa ste še ponovil, skratka, naj prenehajo s tem no. Ker to pa res ni. Enkrat se o meni, v redu, bomo prenesli, preživeli, ampak da je pa to zdaj cela lajna, cel let motiv, pa ne bo šlo, ker človeka tukaj ni in se ne more braniti. To je pa res že neokusno. Tako, da predlagam, da ga vsaj opomnite, preden mu daste prvi opomin, da bo malo bolj mila, pa da ne bomo takoj s hudimi sankcijami, ker je to bolj v njihovem stilu. Hvala lepa. Tako. Samo mikrofon. Hvala. Seveda jaz toliko poznate, da veste, da najprej opomnim, preden dam opomin. Definitivno je pa od samega začetka tega mandata moje vodilo, da se res o ljudeh, ki tukaj niso, ne govori, ker se mi zdi zelo pomembno, da se lahko posameznik odzove na kakršnekoli navedbe glede njega. Res je, da gre za ministra, pa kljub temu ga tukaj ni. Torej je javna osebnost in v tem kontekstu ni sporno, da bi se govorilo v Državnem zboru, a ni ga, tu ni. Minister tisti, ki je v imenu Vlade prisoten, da bi lahko odgovarjal in je res skrajno nekorektno o njemu govoriti, da bi se lahko odzval. Prepričana sem, da ima predlagatelj? Izvolite. Hvala lepa. Najprej na ta vaš komentar. Jaz govorim o drogah po definiciji iz nacionalnega programa, ki je bil sprejet 30. junija lansko leto, in sicer Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog za obdobje 2023-2030, to se pravi za naslednjih, velja in v tem Nacionalnem programu so napisane droge, katere so med njimi tudi konoplja, med njimi tudi konoplja. Jaz ne govorim o nobeni stvari, ki v tem dokumentu ni napisana in gospa Sukič, vi ste za njega glasovali. Vi ste glasovali, da je konoplja prepovedana droga. In zdaj ste se, ne vem, odločili, da pač boste dali vprašanje javnosti, če to ne bi bila več prepovedana droga oziroma da bi se uporablja lahko v splošni uporabi za vse. Kako boste vi drogo, ki je iz medicinske stroke opredeljena kot prepovedana droga s posledicami, ki so napisane noter, naredili, da bo problemov z drogami manj? Prosta uporaba najbrž se sprosti uporaba, se krog povečuje, ni nadzora, ni kontrole, ker je pač to dovoljeno. Drugo, gospa Sukič, bodite pa tudi dosledni, tudi gospoda Breznika ni tukaj, pa ste ga omenjali. Nobenkrat ga ni treba, če ga ni, če vas to tako moti. Razumete? Zdaj govorimo, če govorimo pa o javnih osebnostih, ki so dali tudi javne izjave o tem, pa pa je to open, saj to ni treba ne vem kaj, zdaj biti razočaran pa to. Luka Mesec je to definitivno izjavil: je posneto, je objavljeno. in okej. In zato razumem, zakaj ste v Levici proti temu, da bi se funkcionarji testirali na droge - ker imate enega izmed svojih med uživalci, ki občasno, to je sam povedal, uživa drogo. Je mogoče še v vladi kdo, da je vlada proti, tak, ki je tukaj? Je mogoče kdo v Svobodi še tak, ki uživa, da ste proti? To je nekako najbolj normalen postopek, da se pač funkcionarski del prečisti pač, kar zadeva uporabo drog, da se gremo testirat, enostavno da se redno testiramo. V okviru tega vašega zakona o varnosti in zdravju pri deli tega ni možno izpeljati. Očitno ne. da bi sistematično, da bi sistematično testirali zaposlene na prepovedane droge. Poznate kot državna sekretarka vi tak primer? Poznate firmo, ki to počne? Poznate javno institucijo, ki ima na vrhu funkcionarja, ki to odredi? Obstaja? Ne obstaja. In zato predlagamo pač, da se za vse funkcionarje, ki jih imenujemo, ki so, ki so del tega državnega establishmenta, to spelje. nobena, nobena taka zadeva, ampak je nekaj najbolj normalnega, ki bi človek to pričakoval, da bi z veseljem podprli, ker se borite proti drogam. Borba proti drogi ni legalizacija drog. Borba proti ilegalnim migracijam ni legalizacija ilegalnih migracij. To je ta politika, ki enostavno stvari, ne, popravlja na tak način, da ne bo konoplja več ilegalna droga, ne bo več prepovedana droga, ampak bo legalna droga in problema ne bo več uradno. To počnete in naslednjič boste še kaj drugega počeli. Tako da, če že razpravljate, potem bodite dosledni in konsistentni v svojih razpravah, ne pa na eni strani kritizirati, dajati primere, po drugi strani pa prepovedati, da se o primerih, ki so na vaši strani, govori;

Vrnila sem z imenovanjem Breznika samo zato, ker nonstop prežvekuje Luko Mesca. Če ne, tega ne bi rekla v svojem stališču. Zdaj imam pa dovolj, zdaj pa zahtevam, da mu izrečete opomin, ker to je pa res že zafrkavanje. Jaz bi predlagala, da na tej točki vseeno nadaljujemo z razpravo in seveda zadnje opozorilo, da se ne govori o osebah, ki tukaj niso in se ne morejo braniti. (PS Levica):** Hvala lepa, predsedujoča. Sam razumem ta predlog SDS kot nek poskus, da se ta stranka postavi kot neka moralna avtoriteta nad vse ostale poslance. Jaz moram reči, da v vseh svojih 32 letih delovne dobe nisem niti pomislil, da bi lahko med službo karkoli užival prepovedanega. Pač to je moja osebna izkušnja. Moram pa reči, da pač vaš primer kaže na to, da imate v svojih vrstah ljudi, ki pač razmišljajo drugače - visokega funkcionarja, ki ste ga dobili nabrlizganega, čeprav govorite, da smo poslanci v zgled, je ta funkcionar potem postal poslanec. Kakšen zgled je bil to? Nikakršen, In sploh, ko govorimo o teh stvareh, ne moremo ločiti, ena stvar je nesprejemljiva, druga stvar je pa sprejemljiva, alkohol je sprejemljiv, druge so pa nesprejemljive. Pač gre za osnovne vrednote. je nekomu pač do tega, da med službenim časom ga pije, ne vem, se drogira, bo to pač počel, nekdo pač tega nima. In ko govorimo o Luki Mescu, naj vas spomnim, da Luka Mesec je leta 2022, mislim, da je bila novinarka ali novinar Reporterja, je prišla nenapovedano ob intervjuju, nenapovedano je bil testiran. Tako da če se sprašujete, kdo

ker tukaj pač izvajate to samo in zgolj zaradi nekega, tega, neke moralne, da se postavite moralno nad vse ostale. Jaz žal ne pristajam na to. Hvala lepa. Naslednja ima besedo kolegica Šetinc Pašek, vendar je ni v dvorani, tako da ima besedo kolegica Sara Žibret. Najlepša hvala za besedo. Ta izredna seja je pokazala ves blišč in bedo tega parlamenta. Včeraj smo se pogovarjali o resnih referendumskih temah, ki smo jih predlagali v Poslanski skupini Svoboda, danes pa je glavni light motiv referendumov, ki jih predlaga Poslanska skupina SDS v bistvu motiv strahu. Najprej je bil strah pred demokratično izvoljeno Vlado Roberta Goloba, potem smo zganjali strah pred migranti, zdaj pa zganjamo še strah pred zadetimi poslanci. To je pobuda, ki se vedno znova pojavi na naših mizah, kadar poslanci SDS nimajo večine in dobro vedo, da njihov predlog dejansko ne bo sprejet. Kadar ste torej, v opoziciji ste se pripravljeni razdajati za ljudi, pripravljeni ste dati svoja telesa na pregled, ko pa ste na oblasti, pa vam takšna transparentnost sploh ne pade na pamet, ker se pač ukvarjate z drugimi sumljivimi posli. Zdaj, meni je všeč, da se želite v boju proti drogam v bistvu, da želite najprej pomesti pred svojim pragom, začeti pred, pri funkcionarjih, ampak mislim, da to ni prava rešitev za problematiko drog, poleg tega pa bi še vas opozorila, da mi na referendumskem vprašanju o konoplji ne predpostavljamo, da bo izid pozitiven in nikjer ne piše, da Svoboda želi oziroma da bo legalizirala konopljo, to bodo odločili ljudje na referendumu. Torej, medtem ko v svobodi odpiramo pomembna družbena vprašanja, kot sta pravica do dostojne smrti in pa legalizacija konoplje, ki bi preko nadzora dejansko omejila črni trg in porabo drog med ljudmi, ste si vi ponovno privoščili šalo na račun funkcionarjev in nas na nek način želite diskreditirati, ponižati na nivo nekih lutk. V lasti ljudstva, ki bodo na ukaz lulale v tiste lončke in si pulile lase. Medtem ko bi morali torej odpirati razpravo o rabi konoplje, ste vi zopet šaltali v vratno prestavo in nas želite vrniti v čas grmad in čarovnic. Jaz takih pobud ne jemljem resno, zato tudi moja razprava ni preveč resna. Ljudje me niso izvolili za to, da bi nadzirali moje zasebno življenje, ampak za to, da delam v njihovo dobro, da sprejemam zakone, ki bodo pomagali izboljšati njihovo življenje, zaupanja ljudi si ne mislim pridobivati s testiranjem na droge, ampak s svojim vestnim delom, in če smo že pri vestnem delu, zakaj ne bi raje mogoče uvedli alkotestov med sejami, sem prepričana, da bi marsikateri poslanec padel na tem testu. In absolutno se strinjam, da moramo biti poslanci zgled našim državljanom, zato najbrž na delovnem mestu ne uživamo alkohola in drog, ker bi se verjetno to preko naših razprav tudi opazilo, čeprav ko nas poslušajo, ko državljani poslušajo določene razprave, si verjetno mislijo svoje. Če sklenem svojo ne preveč resno razpravo, mislim da bi se Poslanska skupina SDS lahko malo v življenju sprostila, globoko vdihnila, predelala kakšne pretekle travme, pa bi bil svet v naši ljubi Sloveniji malo lepši. Veste, v psihoterapiji se ponovno uveljavljajo poživila, recimo MDMA za zdravljenje posttravmatskega stresnega sindroma, tako da jaz vašega predloga o testiranju funkcionarjev na droge ne bom podprla, bi pa predlagala posvetovalni referendum o uvedbi psihadelične terapije za predelavo postravmatskega komunističnega sindroma poslanske skupine SDS in mislim, da bi bila volilna udeležba na takem referendumu

zdaj očitno se bomo še večkrat srečali s kakšnimi neresnimi razpravami in mislim, da se bodo še poslanci iz Svobode še pohvalili, dokler še bodo, bomo videli, kakšne bodo razprave, kdaj kasneje, ko se bo kakšen ciklus odvil. Jaz bi tudi predlagal predsedujoča, da morda žaljive stvari tudi malo porežete v razpravah, ker dan ali dva nazaj ste to sekali, razprave po dolgem in po čez, pa so bile solidne in res. Kar zadeva recimo testiranje na alkohol, uvedite ga, saj ni noben problem, imate večino, imate vse, lahko zakon sprejmete tamle pod lipco, toliko vas je. V gostilni zakon sprejmete, nobenega problema ni, toliko vas je. Ja, glejte, in sposobni ste to narediti, saj vidimo, da pri vas ena stvar ne drži več kot nekaj minut. Zdaj, če ste sprejeli resolucijo in glasovali kot eden soglasno, kaj so prepovedane droge in kakšni ukrepi se izvajajo in kdo jih izvaja in koliko denarja bomo za to namenili, par dni po tistem pa se premislite in politično ugotovite, da bi bilo fajn, če je ena izmed prepovedanih drog, pa ne bi bila več prepovedana droga, ampak je bila droga za množično uporabo, potem se je za vprašati, ali vse štima na podstrešju. Glejte, uporaba prepovedanih drog ali pa drog na splošno je velik družbeni problem, je velik družbeni problem v Sloveniji, je v katerikoli državi velik problem. In zdaj s takimi razpravami, namesto, da bi se ukvarjali s tem kako problem zamejiti, kako dati tudi zgled, kako se te stvari uredijo

očitno imajo problem, ker sicer bi se te stvari lahko urejale. Mogoče je tudi zadeva smešna, saj mogoče je za vas smešna, ampak poglejte potem je smešna tudi vaša resolucija, ki ste jo sprejeli, potem je smešna tudi vaša resolucija, ki ste jo sprejeli. Zdaj, če ste tam upoštevali podatke zdravstvene stroke in sedaj sprejemate politične odločitve, ki so v nasprotju z ugotovitvami zdravstvene stroke, potem je to najbrž velik problem. potem teh raziskav, preiskav ne rabimo, je čisto brez veze, da na osnovi takih razprav, ki jih imate, sploh imamo organizirano mrežo zdravstvenih in socialnih institucij, ki se s tem področjem ukvarjajo sploh brez veze. Zakaj dajemo 15 milijonov potem za to, da se ukvarjajo in četrtina tega denarja gre za odvisnike od konoplje, jih je 26 % po podatkih UKC, potem gre četrina od 15-ih milijonov za odvisnike od konoplje. To ste sprejeli, glejte. In mislim, da je to problem, da na tak način se te stvari urejajo. Sem pa prej postavil še vprašanje za državno sekretarko, zakaj je v enem primeru, v našem primeru mnenje Vlade negativno, ker gre za to, da se predlaga testiranje vseh funkcionarjev na to in gre za vzor državljanom zato, da dobijo zgled. In v drugem primeru gre pa za predlog vaših poslancev, vaše koalicije, ki je v nasprotju s sprejeto resolucijo, ker je droga, konoplja kot uvrščena med prepovedane droge. Državna sekretarka, rad bi vaš odgovor. Nismo ga dobili, ne na odboru in tudi danes v svojem stališču tega niste povedali, odzivate se pa ne.

To od vas pričakujemo, tu ste prišli predstavljati predsednika vlade Goloba in njegovo ekipo in pričakujem od vas odgovor. Nekaj najbolj normalnega je, da bi pojasnili, v čem je zakaj tako stališče Vlade oziroma ravnanje Vlade v teh dveh primerih, v obeh primerih gre pa za prepovedano drogo. to funkcionar vlade mora znati pojasniti. Zdaj, če mislite, da si v koaliciji lahko privoščite vse sorte neumnosti, tudi ko ste si jih v tem primeru oziroma v teh dveh primerih potem okej, en čas bo šlo, samo aktivistov, ki podpirajo vašo Vlado v Državnem zboru čedalje manj. Saj po prisotnosti, se vidi tamle na drugi strani omizja, nikogar ni iz SDS, razen iz Zrima tam zadaj se skriva, od Levice pa čisto nobenega.

Hvala lepa. da krši Poslovnik, tako da jaz dvomim, da on zelo dobro obvlada poslovnik glede na to, da ga neprestano krši. In sicer ponovno pozivam, tako kot je že kolegica Sukič prosim, zdaj mu pa res izrečete opomin, ker je spet govoril o drugem referendumu, ki ni trenutno na dnevnem redu. Tako kot smo že povedali na odboru, v skladu z drugim odstavkom 184. člena poslovnika mnenje Vlade pri pobudah za referendum niso zavezujoči, zato naj neha provocirati predstavnico Vlade naj odgovori na nekaj, kar ni dolžna odgovoriti. Hvala. v prvem delu se bom strinjala. Jaz sem že na začetku točke vas opozorila, da je, da po mojem mnenju, sicer kolega Tanko zares zelo, zelo dobro pozna Poslovnik in da ve, da je točka dnevnega reda njegov predlog in da ni referendumski predlog, ki je bil včeraj na dnevnem redu in da se govori o vsebini točke, ker ste zavestno to kršil, vam izrekam opomin. Vam izrekam opomin. Kolega Tanko, kot predlagatelj predvidevam ali postopkovno? Bom kot predlagatelj. Da se ne bova zdaj zapletala s temi postopkovnimi predlogi pa s temi, bom rekel, nepotrebnimi pritiski predsedujočega. To je nepotrebno. Še enkrat, govorimo o prepovedanih drogah. Po tej resoluciji, ki ste jo sprejeli, ki smo jo sprejeli 30. junija, je tudi konoplja prepovedana droga. Drži. In jaz imam vso pravico govoriti o konoplji in o ravnanju Vlade v zvezi s konopljo. Tako da tisti vaš opomin, ki ste mi ga dali, je čisto brez zveze. Prav brez zveze. In sem vprašal samo to, da pojasni državna sekretarka, ki je prišla sem zastopati stališče Vlade, zakaj je Vlada tako ravnala v enem in drugem primeru gre pa obakrat za prepovedano drogo, ki se ji reče konoplja. Ali testiramo na vse droge funkcionarje, med katerimi je tudi konoplja ali pa, ker je ta predlog, ki ga mi predlagamo v bistvu diametralno nasproten od tistega, ki ste ga vi predlagali in dajete konopljo v javno uporabo kot javno dobrino.

Vi govorite o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma za uporabo konoplje v medicinske namene ali osebno rabo. To ne pomeni legalizacijo konoplje, kar je bilo itak v enem dnevu povedano že neštetokrat. Točka referenduma je bila včeraj, Vi pa zdaj govorite o točki obveznega testiranja funkcionarjev na droge. V tem kontekstu seveda lahko uporabljate konopljo, ampak (JJ) – 17.30** (nadaljevanje) bila že včeraj na dnevnem redu. Jaz sem šla tudi pogledati, kolikor jaz vidim, vi včeraj sploh niste bili prijavljeni k razpravi, ne morete danes razpravljati o tistem, kar bi morali včeraj. V tem kontekstu je bil izrečen opomin. Glede izrekanja Vlade pa sami veste, da se niso dolžni na vaše vprašanje odzvati, lahko se, če se pa ne želi, se ne rabi. Lepo vam je pa tudi kolegica Kozlovič že povedala, da niso se dolžni pri posvetovalnem referendumu. Zatorej razumem, da vi postavljate vprašanje Vladi, ne morete pa zahtevati od njih, da se neposredno izreče, lahko kasneje postavite drugo orodje, torej poslansko vprašanje. Pri tej točki pa dajmo govoriti o vsebini, ki jo sami predlagate. V tem kontekstu sem na začetku točke opozorila, mislim, da sem legitimno izrekla opomin. Sem pa v tem trenutku predsedujoča in jaz vem, da se vi ne strinjate s tem kako jaz vodim to sejo, ampak pač to je najin skupni problem, da imava drugačen vidik na samo vodenje. Zdaj pa prosim, nadaljujte kot predlagatelj. Hvala lepa. Najprej bi prosil, da zagotovite mir v dvorani. Da Svoboda ne moti govornika. Tega niste storili, mirno gledate, nisem želel opozarjati, ker ker pač imam malo debelejšo kožo, ampak glejte, dolžni ste to zagotoviti in tega niste storili. Tako da smo si prav na jasnem, to je prvo. Drugo, kar je, govorimo o prepovedanih drogah, in o testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. In mnenje Vlade je v tem primeru negativno. Med prepovedanimi drogami je tudi konoplja. Ko smo prej obravnavali prepovedano drogo konopljo, v enem primeru vlada sploh mnenja ni dala in sprašujem za razlog, zakaj je tako ravnanje Vlade. Zdaj, če Vlada noče tega povedati, je ne moremo prositi, saj to mi vemo, tudi jaz vem to že dolgo časa, ampak kaže pa na nesposobnost argumentacije Vlade za svojo odločitev. Žal tudi koalicijski poslanci ne znajo pojasniti, zakaj je to v tem primeru tako ravnanje tudi njih samih. Če je konoplja prepovedana droga in jo bomo dali v obvezno uporabo, meni je jasno, da ne boste podprli testirana funkcionar prepovedano drogo, če ste se tako odločili kakšen dan prej. Ampak glejte, to to ne bo prispevalo k omejevanju ali pa zmanjševanju porabe prepovedanih substanc v Republiki Sloveniji. Če boste sploh funkcionarje vzeli iz tega testiranja, bi bili za vzgled državljanom. Glejte, kako ste vi to omejili. Prvič funkcionarje pokrijete s tako odločitvijo, jih pokrijete, drugič pa daste eno izmed drog v javno uporabo. Nemogoče, da boste kakršenkoli ukrep dosegli glede zmanjševanja drog, statistično že, če ne boste več vodili evidenco po prepovedani konoplji. Ampak sicer pa ne, ker se bo to začela množična uporaba. še enkrat bom povedal. Glejte, Vlada, če je sposobna, če obvlada materijo se mora potruditi, da to obrazloži in odgovori na vprašanja, zato je prišla državna sekretarka v Državni zbor. Ali je prišla samo poslušat? to je katastrofa te oblasti. Prej je bila, v prejšnji točki je bila tukaj državna sekretarka Tina Heferle, ki se je vsakič potrudila komentirati in pojasnjevati stališče Vlade. Nobenega problema ni bilo, pa ni bilo strinjanja, ampak se je potrudila komentirati. Zdaj imamo primer, ko pride državna sekretarka sem s specialno nalogo,

In če Vlada ni sposobna odgovoriti potem, kaj, kaj je s tako Vlado? Državna sekretarka, področje testiranja funkcionarjev, rednega sistematičnega preventivnega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge ni urejeno v nobenem zakonu, se tudi ne izvaja. Ali lahko poveste, koliko primerov je bilo po tem vašem Zakonu o varstvu pri delu teh testiranj izvedenih do sedaj? Lahko veste?

So delodajalci. Ne vem, predsednik ali pa minister je delodajalec drugim funkcionarjem, sam se od sebe ne bo poslal testirati, najbrž tudi tisti njegov ožji krog ne bo poslal testirati pa so lahko vsi. Če pa uvedemo, se odločimo za to, da damo to kot nek preventivni ukrep, se bo pač to moralo izvajati in prav bi bilo, da bi se glede na odločitve, ki se sprejemajo v tem mandatu. Hvala lepa.

Najprej ena stvar, ste ga že večkrat opozorili, da tokrat ne govorimo o odloku o razpisu posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo. Zakaj sem prebral tudi to? Zaradi tega, ker je spoštovani predavatelj govoril o javni uporabi konoplje in med drugim je tudi pozival na obvezno uporabo konoplje, jaz pa mislim, da nikjer v tem referendumskem vprašanju ni niti slučajno nobene točke, ki bi se stikale z njim. Hvala. Hvala za vaš postopkovni predlog. Veste, da sem kolegu že izrekla opomin na podobnih osnovah in na tej točki ta postopkovni seveda zavračam, ker opozorila manj kot opomin in kolega je že dobil opomin. Kolega Zrim, ali imate podoben postopkovni ali imate drugačen, ker sem o teh postopkovnih že odločala in ne bom isto odločal vsakič znova. Enakega. Potem ga zavračam. Besedo ima magistrica Karmen Furman, izvolite.

strastno ugovarjanje temu, da to referendumsko vprašanje je pa res takšno, da volivci o tem ne bodo odločali. Mislim pa, kaj vas tako žre? naj ljudje, glede na to, da anketa je pokazala, da bi o tem referendumskem vprašanju želeli odločati, pa naj odločajo, namreč, vi pravite, da bi radi slišali voljo ljudi, zdaj ste pa lepo pokazali, koliko vam pomeni volja ljudi. Anketa je dala jasno vedeti, da ljudje bi se želeli o tem opredeliti, ampak vi tukaj, bom rekla, z vso ihto, s strastjo zagovarjate, kako pa o tem ljudje ne bodo odločali, ker ste se pač vi tako odločili in imate večino in tako bo Zdaj, zdravorazumskega razloga za to ni, ker če ste izsilili tri referendumska vprašanja in to po mnenju Zakonodajno-pravne službe protipravno izsilili bi še bilo četrto vprašanje, o katerem si ljudje želijo odločati. Zdaj, mnenje Vlade ni zavezujoče. Ne, res ni, v tem primeru je pa zavajajoče o tem, kar ste govorili, spoštovana predstavnica Vlade, ja, res je, da je ta materija oziroma področje urejeno v Zakonu o varstvu in zdravju pri delu, ampak za funkcionarje ni urejen nadzor, kontrola za izvajanje. Ni urejen v tem delu, ker potem, če boste zdaj trdili, da je, pridemo v nasprotju oziroma v protislovje s tem, kar ste pa trdili pri Zakonu o evidentiranju delovnega časa. Namreč takrat pa je bilo jasno povedano, da imamo poslanci oziroma izvoljeni funkcionarji poseben status in nimamo delovnega razmerja. In nimamo delodajalca posledično. Zdaj pa, če smo pri tem, ne me pa zanima, spoštovana predstavnica Vlade, ne glede na to, da ste se osredotočili na to, na ta 51. člen Zakona o varstvu in zdravju pri delu, ki govori, da je delodajalec tisti, ki lahko odreja kontrolo nad tem, ja kdo bo pa te v primeru poslancev, ki delodajalca nima. Kdo nas bo kontroliral? Nihče, kar nas ne more. Tudi po vašem uradnem stališču ne, ali pa imate dvojne vatle, ko je en zakon, zagovarjate to, ko je pa drugi pa pač drugače. In glejte, da so vaša referendumska vprašanja,

Hvala lepa. Res je lepo debatirati z vami, še posebej o takih na nek način težkih in zahtevnih temah kot so droge. Če je nekje v družini v neki sredini to problem, je to resnično tragedija, tragedija, ki ima strahovite posledice. Tragedija je tudi, kadar se s tako resnimi temami igra politika. Prej sem v Googlu vtipkal besedo afera Snegec. Kaj najdejo? Revija Reporter: Komedija SDS, katere mladci so se znašli v aferi Snegec. 24 ur: Kdo so ljudje, ki na posnetku uživajo trde droge? Andrej Čuš naštel, kdo iz podmladka SDS se drogira na posnetku. Meni je res hudo, da imate v stranki te težave; predlagam, da rešite to najprej interno, znotraj. Vi nekaj, kar je vaš strankarski problem, bolečina in težava že desetletje, ne projicirajte na druge, na vse funkcionarje. Ste se kdaj resno zamislili, kakšno je sporočilo, ki ga s tem dajete? Da ljudje preprosto mislijo, da so vsi funkcionarji res s tem v težavah - ne, s tem so očitno v težavah v tisti stranki, ki to stalno predlaga in predlaga. Spoštujem in razumem mogoče, ko boste naslednjič, seveda samo takrat, ko ste v opoziciji, ko ste na Vladi, takrat se s temi predlogi ne ukvarjate, da bi dodali še kakšne teste. Recimo test resničnosti ali pa občutljivosti na kakšne fake profile, na kakšne Koprive pa recimo marbit test, na detektor laži, test skrivaštva. Nekateri so zasvojeni s Twitterjem. Jaz vas pa vabim tudi, da bi mabit naredili kdaj, predvsem tisti, ki ste bistveno mlajši od mene, da naredimo kakšen Cooperjev test ali pa test po stopnicah na Ljubljanski grad, tudi ta bi marsikaj povedal državljankam in pa državljanom. Tako da res, saj pravim, mi je hudo, da imate znotraj skupine, znotraj stranke toliko težav z drogami. In pa res kolegialni, prijateljski nasvet: probajte rešiti to znotraj svojega kolektiva. Če rabite kakšno pomoč, v kratkem bomo obravnavali zakon o psihoterapiji, tudi tam bi se dalo kakšne take rešitve poiskati zato, da bo pomoči, pogovorov, da do te travme, ki jo imate, ne prihaja več. Sam seveda tega predloga Nimam, nimam težav in tudi mislim, da kar se tiče Vlade in pa državne sekretarke, da kdaj drži pri takih, bi rekel, zlorabljenih temah, da kdor molči, vsem odgovori.

da imate enake vatle za vse. Namreč vi ste dejali, predhodno opozorili vse poslance v dvorani, da ne govorimo o ljudeh, ki niso tukaj navzoči.

In vi ste si zdaj to privoščili, plus grobe laži in zavajanje. Tako, da spoštovana predsedujoča, prosim, enake kriterije za vse in kolegu Sajovicu izrečete opomin. Res je, kolega Sajovic, sem rekla, da se mi zdi nekorektno govoriti, ko recimo, kolegi so govorili o Luki Mescu, ki seveda ni prisoten v dvorani in se mi je zdelo nekorektno govoriti nekomu, ki se ne more odzvati in to veste, da od samega začetka mandata opozarjam, da ni korektno govoriti o ljudeh, ki niso prisotni in se ne morejo odzvati, vendar je kolegica Sukič rekla, da enkrat lahko, dvakrat, drugič pa naj odnehamo. To je tudi bilo nadaljevanje tega istega postopkovnega, pa vendarle res je, da sem opozorila, da prosim ne govorim o ljudeh, ki se ne morejo odzvati na kakršnekoli navedbe. tako, da vas opozarjam, da v bodoče glede v razpravah se vzdržimo. Govoriti o ljudeh, ki niso neposredno prisotni, da bi se lahko odzvali, seveda v kontekstu, da bi bili česa obtoženi in da ne morejo o tem govoriti nasprotno. Kolega Sajovic, imate postopkovno. Ja, jaz predlagam, da če je treba, da sejo prekinete, poslušate magnetogram, jaz imam še dober spomin, ne vem, da bi imenoval koga od poslank ali poslancev, če je pa ena lepa pekoča rastlina, kopriva, sinonim za še kaj drugega, se vam pa že vnaprej opravičujem. omenjali ste podmladek, podmladek ste omenjali, en članek ste brali in tako daleč, zaradi tega, saj pač dovolite, da izrečem opozorilo in da prosim, da.. Hvala lepa. Hvala za razumevanje. Postopkovno ali kot kot predlagatelj? Kot predlagaljte, pri čemer lahko gospod Tanko, namreč, gospod Sajovic je bil zadnji razpravljavec, tako da prehajamo v sklepno fazo, če dovolite. Lahko pa preden gremo v sklepno fazo, še enkrat kot predlagatelj. Izvolite. **JOŽE TANKO (PS SDS):** Glejte, najprej bi vas opozoril, da kolega Sajovic razen zadnjega stavka, ko je rekel, da predloga ne bom podprl, ni sploh govoril o točki dnevnega reda, govoril je o vseh drugih testih, ne ne pa o tem, kar je na dnevnem redu, o testiranju na droge. Tako, da če poslušate, bi te stvari morali zaznati. To je prvo. Drugo bi res prosil odgovor Vlade, ker mislim, da je državna sekretarka tudi zdravnica družinske medicine, vsaj bila, če je najbrž še kaj opravila in bi bilo dragoceno njeno stališče ali pa njeno videnje problema, ne samo, da se prebere tisto, kar se nekje napiše, ampak da se do problema, kar zadeva prepovedane droge, tudi vsebinsko opredeli. Prvič, ali je to področje primerno urejeno v slovenski zakonodaji? Drugič, ali se tisto, kar je urejeno v slovenski zakonodaji, dejansko izvaja ali se ne? Koliko je primerov, da so bili funkcionarji testirani na droge? Jaz mislim, da bi to morali poznati, ker so to tako redki primeri In pa tudi bi rad odgovor, zakaj je tako različno ravnanje pri vprašanju ene od prepovedanih drog. Mi predlagamo testiranje na vse droge, testiranje Vlada oziroma koalicija pa predlagala uporabo konoplje v osebne namene, to se pravi prepovedano drogo v osebne namene. Zdaj bom pa prebral kaj piše v resoluciji o konoplji. Stran 13, če boste odprli, da boste vedeli predzadnji odstavek. Konoplja je v Sloveniji najpogosteje uporabljena prepovedana droga, poleg tega je tudi zelo dostopna. Slovenija je samozadostna država glede nedovoljene ponudbe konoplje, pridelane v za to namenjenih objektih. Policija je ugotovila, da postajajo postopki in načini grajenja konoplje v posebnih zaprtih prostorih vse bolj izpopolnjeni, tako da se pridela več konoplje na manjših površinah. Po podatkih je konoplja, to se pravi vrsta marihuane, tista prepovedana droga s katero je povezanih največ kaznivih dejanj povezanih s prepovedanimi drogami ter tudi največje število in količina zasegov

ki je v zadnjem letu uporabljalo 5,9 odstotka prebivalcev starih od 15 do 64 let." Od tega je struktura moških, žensk - je tu napisano v zadnjem mesecu pa tri. To se pravi, razširjenost uporabe konoplje je še posebej visoka med mladimi odraslimi, starimi od 15 do 34 let, saj jih je ena tretjina teh. Lanskoletna uporaba konoplje med prebivalci Evropske unije v starosti od 35 do 34 let je po ocenah znašala 15 in pol odstotka in je najvišja med primerljivimi državami Evrope. Zdaj govorimo o tem, da je pač konoplja kot prepovedana droga povezana z največ kaznivimi dejanji. Zdaj, če boste vi sprostili uporabo prepovedane droge, jo boste vzeli ven? Potem se bodo najbrž neposredno povečala tudi kazniva dejanja, povezana s tem. To je pač rezultat tega. In zdaj, če ne bomo funkcionarji tisti, ki bomo dali ljudem v zgled, da bodo se na tem področju stvari peljale drugače tudi bolj bolj s podporo funkcionarjev, ne da bomo to samo periodično debatiram takrat, ko se bodo sprejemali ti nacionalni programi vsakih 7, 8 let, potem je to. Treba je pripraviti, nek vprašati ljudi, če so za to, da se sprejme nek sistematičen ukrep in da se ta stvar nadzira, tako kot se mora nadzirati. Sicer pa razumem težave, ki so. Gospod Sajovic bi mogoče lahko tudi kakšnega od svojih poslancev vprašal, če je uporabnik prepovedanih drog, da s prstom kaže na druge. podmladki, ki so člani tega podmladka, ki ste ga omenili, ne vem, izpred desetletja, ki niso člani stranke, niti niso funkcionarji. Če bi bili mi, bom rekel tako, taki kot nas obtožujete, mi ne bi tega niti predlagali, potem v razpravo in odločanje, ampak enostavno je to problem, je družbeni problem, je hud problem, družinski in družbeni in tudi problem institucij, na katerih so ti funkcionarji govorili in zato je ta pobuda, da se o tem odloči na referendumu, najbrž smiselna in potrebna in je v nasprotju s tem, kar vi počnete, ko boste s sprostitvijo drog povečali tudi kriminaliteto v Republiki Sloveniji, povezano z drogami. Droge niso zastonj, so drage, za to potrebuješ veliko denarja, če si reden uporabnik in velika večina ljudi, velika večina ljudi tudi z dobrimi plačami tega ni sposobna servisirati, če enkrat pride v ta mlin. Predlagam, da se o teh stvareh povpraša tudi ljudi, kaj mislijo: Ali so za to, da se pač sprejemajo neke resolucije, ki nimajo nobene podlage potem v konkretnih ukrepih in izvajanju, ampak se ukvarjamo samo s sanacijami ali bomo naredili še kakšne druge korake? Jaz menim, da je treba stvar se lotiti resno in tudi na drug način, kot se sedaj izvaja. Zdaj se v bistvu ne izvaja. To lahko gospa državna sekretarka, zdravnica družinske medicine potrdi. Če se problem odkrije in se ga pripelje v zdravstveni dom, se ga pač v te odvajalne programe vpelje v razne komune in tako naprej. Da bi pa to sistematično preprečevali tega pa na tem področju najbrž ni. To je ključen problem in funkcionarji smo del tega ključnega problema. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja, kolega Jože Tanko. Najprej dajem besedo predstavnici Vlade, državni sekretarki na Ministrstvu za zdravje.

testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Tukaj bi še enkrat res zelo jasno povedala, da tudi funkcionarji, tudi poslanci niso izvzeti iz omenjene zakonodaje. So v delovnem razmerju, tako kot vsi drugi zaposleni redno, v rednem delovnem razmerju, tako, da tudi ta zakon te primere zajema, glede drugih točk pa lahko samo povem, da vladno mnenje v primeru konoplje ni bilo sprejeto, tako, da zdaj, mislim pa, da sem glede tega vprašanja o posvetovalnem referendumu, glede testiranja funkcionarjev na prepovedane droge že jasno povedala in še enkrat ponavljam, da tudi funkcionarji niso izvzeti iz omenjene zakonodaje. Hvala.

področje se sistematično ne izvaja. Ni preventive, popolnoma nobene, na tem področju in najbrž ni funkcionarja, ki je bil na osnovi tega, te določbe zakona testiran. Ne poznamo primera in zdaj, če bi se ljudje na referendumu odločili, da so za to, da se uvede obvezno testiranje funkcionarjev na droge, bi bilo potrebno tudi zakonsko materijo popraviti, tega se najbrž zavedamo vsi tukaj. Toliko poznamo zakonodajo, tudi poznamo, kako se te stvari izvajajo in tole, kar ste, kar ste odgovorili ni odgovor na temo, ki je tukaj, to najbrž veva oba. Prosim, če smo lahko v dvorani umirjeni, da ne motimo kolega Tanka, ko razpravlja, ima sklepno besedo. Dajmo se ne smejati. Mislim, da je to že kar nevljudno, da takrat, ko govori kdo iz opozicije, da se na drugi strani vrši zabava

Zakonodaja, ki je veljavna tega ne pokriva in jaz mislim, da bi morali na tem področju narediti korak naprej. Zdaj, sklicevanje na to, koliko je kaj drugje urejeno, je, v tem smislu, je brezpredmetno. Problem imamo mi, problem je pri nas, ukvarjamo se pri nas z njim in to bo slej ko prej treba na tak ali drugačen način urediti. Zdaj, če Vlada misli, da je zakon, ki ga, ki ga citira v svojem mnenju, zadosten, da je to področje urejeno, potem je samo vprašanje, zakaj se to ne izvaja, če mislite, da je to urejeno? Ta določba zakona se za funkcionarje ne izvaja, zato ker so funkcionarji v mnogih primerih odredbodajalci, za to, da se ti testi izvajajo ali pa so tako, svobodni, kot smo mi, kajne, greš ali pa ne greš. Če bi nek sistemski ukrep sprejeli, potem pa bi najbrž na tem področju morali narediti korak naprej in pač uvesti neko obvezo. Tovrstna ureditev, da bi bila, ki bi na splošno uredila testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, ne bi bila nobena kršitev, ne Zakona o integriteti, ne Zakona o varstvu osebnih podatkov, ker, če bi to bilo res, potem bi morala tudi policija, sodstvo in ostali pač ščititi varstvo osebnih podatkov, tako pa je vse pobarvano s črno barvo, je pa vse javno, toliko da sami sebe farbamo, da je to tako. Zdaj funkcionarji smo javne osebnosti, se pravi, da zapademo pod nek drug režim kot običajni državljani, tudi nimamo nobenih več pravic ali pa bi da bi bolje zaščiteni s temi osebnostnimi pravicami in to pač enostavno bi bilo smiselno dopustiti in urediti. Hvala lepa.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

da bom v bistvu dala en predlog. Ampak kaj, če bi mi vsi zdaj se postavili pa v vrsto zbor, pa gremo tam od zunaj imam medicinsko sestro, pa se gremo testirat, pa na alkohol tudi, bomo pihali, pa kri nam bodo vzeli,...

Skratka, zakaj ne bom podprla tega referenduma? Enostavno zato, ker je to že urejeno v veljavni zakonodaji, v 2., 3., 51. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Delodajalec z internim aktom predpiše predpiše postopek, kjer lahko predpiše tudi, da je recimo nekaj obveznega. Zdaj pa, jaz v bistvu imam res težavo razumeti namen predlagatelja. Zdaj ne vem, torej vaš, vaše razmišljanje je, če bi bil nek župan, ki je izvoljen ali poslanec ali državni sekretar pozitiven na test, kaj potem. A naj odstopi? Kakšen je vaš predlog? Kako boste vi povedali občanom, ki so izvolili enega župana, ki je bil potem pozitiven, kaj naj odstopi. bodo šli še enkrat na volitve. Res se izgubim v vašem motivu. Predvsem pa ker tako vi razpravljate, kako je to potrebno urediti, me tudi zanima, če vi, kadar sestavljate vaše liste za volitve, za občinske svete, župane, poslanke in poslance, jih, da ste prej na testiranje, ker jaz bi pričakovala, da potem boste vi najprej zgled, da poskusite to v praksi in da potem vidimo kako funkcionira in potem mogoče bomo vsi ostali še tako ravnali. Ker kot je že Borut povedal v razpravi, ne vem, pri ostalih nisem brala, da bi imeli, bi imeli težave s prepovedanimi drogami. Tako da, mogoče en nasvet. Dajte vi to poskusiti pri vas, pa bomo videli, pa dajte jih testirati enkrat na leto, in če koga dobite pozitivnega, ne vem, po vaši razpravi verjetno bo samoumevno, da bo ta oseba odstopila. Zdaj, danes je bilo veliko govora seveda s poudarkom na prepovedanih drogah, malo manj na na testiranju funkcionarjev in prisotnosti droge v politiki, tako da želim samo še enkrat poudariti, da ste mogoče zgrešili točko dnevnega reda. Včeraj je bil referendum o katerem ste danes vi večinsko razpravljali, tako da veseli predsedujoča, da ste mu tudi dala opomin. In jaz se res veselim poročil SDS kako udejanja njihov predlog v praksi in morda, če se bo izkazal, saj pravim, bomo mu sledili **110. opravičujem, kolegica Kozlovič, mislim, da so eni iskali pot do testiranja, zato ste bila malo, zato je bilo malo šuštranja dvorani. Če ne si vsi seveda zaslužimo res mir, ampak mislim, da so eni iskali poti, kje je testiranje. Sem slišala, ja. Tako, no, ja. Besedo ima magister Dean Premik, izvolite.

da sem funkcionar in da bi moralo biti to obvezno pač za nas vse. Imam pa eno vprašanje do predlagatelja, ki sem ga za to vprašal na odboru, vendar nisem dobil nobenega odgovora na to: kaj je dejansko sprožilec, da ste zahtevali ta referendum, pa da ste že prej nekoč predlagali zakon na to temo, da se pač izvede obvezno testiranje na funkcionarjih. Jaz nobenega primera ne poznam, da bi bil kdajkoli kakšen problem, da bi recimo nek funkcionar zaradi vpliva drog pač ravnal, izstopal, naredil kakšno napako in pa podobno. In glih pri tem se mi zdi najbolj to simptomatično, zakaj je vedno to, saj je bilo že večkrat povedano, izraženo pri SDS, kadar je v opoziciji. Verjetno zato, ker ima takrat bistveno manj funkcionarjev kakor takrat, ko so v opoziciji in je bistveno manjša verjetnost, verjetnost, da se koga najde kot pa takrat, ko so v poziciji. In prav zaradi tega se mi zdi pač ta predlog izrazito populističen, namenjen ljudem tudi pred volitvami, ker je dejansko nekako všečen, gre pa za

danes je zelo razpoložen za zastavljanje vprašanj, zdaj imam pa jaz še dve zelo konkretni vprašanji za njega. Prvo, zakaj ta grozno pomemben zakon, ki ga ste očitno že spisali, ker ste ga že predlagali, niste sprejeli med letoma 2020 in 2022. Zakaj? Drugi, drugo vprašanje. Zakaj želite, želite razpisati referendum o zakonu, za katerega ste ga v bistvu že vložili, torej ste bili pripravljeni ga sprejeti brez referenduma? Zakaj zdaj referendum, zakaj na začetku mandata ne referendum? Hvala.

Zdaj, res je, pri SDS smo dvakrat vložili ta predmetni zakon v proceduro, dvakrat ga je koalicija povozila in kot je rekel današnji predlagatelj, zdaj je pač na vrsti referendum, da boste vsaj poslušali referendumsko voljo ljudstva. Zdaj, vi bi imeli v koaliciji referendum o marihuani, kot smo slišali, kjer bi tudi spraševali med drugim o tej omejeni osebni uporabi marihuane, niste pa za referendum o vseh drogah, seveda v kontekstu obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge. to referendumsko vprašanje je vsem razumljivo: ali ste za to, da Državni zbor sprejme zakon, ki bo urejal obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge? Zapleteno vprašanje? Seveda ni. Se ga bojite? Seveda se ga bojite, kakor tudi ste danes s to vašo negacijo pokazali, da se bojite državljanov. Kajti po moji oceni 90 % državljanov bi tak posvetovalni referendum definitivno podprli. Pa veste zakaj? Ker si enostavno želijo, da vsi funkcionarji, tudi mi poslanci kakor tudi predsednik republike, predsednik Vlade, ministri, državni sekretarji, ne, da so povsem neoporečni pri opravljanju svojih zahtevnih funkcij; preprosto iz tega razloga bi takšno testiranje v zaupanje na funkcionarja dodatno pripomoglo. Zdaj v začetku septembra, smo na Inštitutu za sodno medicino na prepovedane droge smo se testirali čisto vsi, vseh 27 poslancev SDS. Vsi testi so bili seveda negativni. Prej, ko je kolegica Tacerja govorila, zakaj takšnega zakona nismo sprejeli v obdobju 2020

desna opcija spet na oblasti, pa verjemite, da bomo tak zakon tudi sprejeli v Državnem zboru, pa tudi če bo prvi v Evropski uniji, kot tudi drugje po svetu. Zdaj, pričakujemo pa, da bodo tudi poslanci in poslanke drugih poslanskih skupin končno od besed prešli k dejanjem. In da bodo se, kot je tudi danes predsednica Državnega zbora dejala, ne, pač malo v šali. Da se bodo testirali, ni problema, se pravi, kot sem rekel, na Inštitutu za sodno medicino so vsak dan odprti idite tja, se testirate na prepovedane droge, da boste tudi pokazali, da ste mož beseda. Tukaj v Državnem zboru, pa danes lahko vsaj podprete ta posvetovalni referendum, kakor ga bom tudi podprl sam. In še ja, spoštovani šef Svobode poslanske skupine,

na dunajskem maratonu, se pravi, sem odtekel polmaraton, se pravi, se strinjam, fajn je, da smo poslanci tudi v neki vsaj za leta primerni kondiciji, tako da ta vaša ideja o Cooperjem testu v končni fazi sploh ni bila slaba. Hvala lepa.

Imamo namreč že testiranje na droge v prometu, kjer velikokrat pride do težave, ker je THC lahko v telesu 28 dni. In človek ni osamljen, ni zadet, ni pod vplivom droge, pa ima prisotnost tega dela v sebi in zaradi tega dobi kazen. Tudi take stvari bi verjetno bilo potrebno razmisliti, kako urejati. Medtem ko težke droge, kokain, heroin, tudi alkohol, izginejo že naslednji dan. Imamo tudi primere, ko je lahko nekdo pozitiven zaradi uporabe nekih drugih substanc, pa je to, to nek mak, pasivno kajenje marihuane, antibiotiki, nesteroidna zdravila, protivnetna zdravila proti GV, pa imamo celo primer ABS sindroma. Ne vem, če poznate primer iz Belgije, kjer je možakar štirikrat zapored dobil kazen, ker je napihal preko 2 promila, so na koncu ugotovili, da ima presnovne motnje zaradi uživanja ogljikovih hidratov in sladkorjev se mu fermentacija naredi, ima Auto-Brewery Syndrome, to pomeni, da sam proizvaja alkohol. Tako da tudi take tehnične stvari bi bilo potrebno pri morebitnem uvajanju testiranja razmisliti. Mislim pa, da je zadeva neresna. V primerih, da pa se koga sumi, pa obstajajo že sedaj kakšne možnosti alkotestov in podobno, pa se dajmo tega poslužiti. Verjetno bi še kakšne druge teste lahko uvedli, tudi kak psiho test in podobno, pa bi se verjetno to moralo uvesti pred nastopom funkcije, da se vprašamo, kdo vse je sposoben za opravljanje tako pomembne funkcije. Seveda pa tega ne bom podprl.

Prvič, glede na to, kar je bilo pri tej točki slišano, mislim, da je to res za podpreti, ker jaz ne vem kaj nekateri jemljejo. 2. točka je, glede na to kaj imamo vse na dnevnem redu in da se že tolikokrat pogovarjamo o drogah in če bi opozicija namesto drog rajši odprla teme, kot so revščina, infrastruktura, zdravstvo, mislim, da bi šlo v tej državi vsem bolje. Hvala.

to uzakonili, ja zakaj že niste. Od leta 11 ste že vložili prej že tri poskuse tega v smislu zakonov, leta 11 ste začeli, medtem ste imeli že dve vladi pa nič od nič.

ki bo, ko bodo to nosilci res pomembnih funkcij, ki se bodo borili proti udbo mafiji in podobno, podobnim izmečkom v bodočnosti, ki bodo prihodnost tega naroda, sonce tega naroda, ja potem pa tista afera Snegec. Jaz vas res razumem. Tako da, glejte, solidariziram se z vami, in vam želim, da razrešite te notranje težave, da iz njih izklešete kot kamen trdne borce proti komunajzarjem, proti komunistični zaroti, proti kontinuiteti komunističnih medijev,

našla sem odločbe Upravnega sodišča, iz katerih jasno izhaja, da funkcionarji niso v delovnem razmerju, ampak da so v javno pravnem razmerju, da Republika Slovenija ni njihov delodajalec oziroma, da delodajalca nimajo vsi tisti funkcionarji, ki predstavljajo eno izmed treh vej oblasti. Tako, da spoštovana koalicija, spoštovana Vlada, znova dokaz, da vi ste se tokrat postavili s svojim mnenjem še nad odločbo upravnega sodišča, ker jaz verjamem, da vi to dobro veste, ampak, če pač ni to v vaši sferi, ne boste to niti zagovarjali. Tako da ne, funkcionarji tega nimamo urejenega in smo na nek način za to v privilegiranem položaju napram vsem ostalim delavcem, kjer pa delovno pravna zakonodaja določa, da jih lahko delodajalec nadzoruje, testira in zaradi tega, če ugotovi, da so tudi pozitivni na droge, tudi prekine delovno razmerje, kar za funkcionarje po tej trenutno veljavni zakonodaji ne velja. Ja, in vi to seveda danes vehementno zagovarjate, kajne, v stilu kolegice Sukič, pač vemo, afera Fotopub pa še kaj, kajne. Tako, da čisto razumem, kajne, zakaj danes tako energično zagovarjanje tega, da se ljudje ne bodo o tem izrekli v referendumskem vprašanju. s strani opozicije, kajne, se opravičujem, koalicije, da naj opozicija tukaj odpira teme kot so zdravstvo, revščina, ja, saj jih odpiramo, odpirati jih moramo zaradi tega, ker jih vi niste sposobni reševati, ampak, ko mi pridemo s svojimi predlogi, ko vam ponudimo roko tako kot vedno v tej koaliciji, vi ste sami sebi dovolj, kajne, ne sprejemate nikakršnih drugačnih predlogov, sami pa rešitev ne želite poiskati oziroma jih očitno kot, takšni kot ste, tudi ne najdete ali pa ne vzamete, prevzamete odgovornosti, ker sedaj s temi referendumskimi vprašanji, saj se ne gre za to, da bi vi dejansko želeli voljo ljudstva, ker, če bi želeli voljo ljudstva, potem bi to referendumsko vprašanje tudi dopustili, ker ljudstvo se je v predhodnih anketah že izreklo, da je to referendumsko vprašanje, o katerem bi želelo odločati. Bi želelo odločati. Celo na Vlado je bilo septembra 2022 poslano s strani državljana, da Vladi predlaga, da se uredi javno testiranje funkcionarjev in da bi bilo prav, da o tem odloča tudi ljudstvo. Tudi to ste zamolčali, kajne, ampak ne, pomembne so vaše teme, pomembne pač zaradi tega, ker hočete mobilizirati določeno volilno telo. Glej ga zlomka, kajne, borite se zadnji teden, da bo to ja takrat, ko imamo datum evropskih volitev. Tako, da glejte, saj vam več noben ne verjame. Koga vi vlečete za nos, da so vam pomembna volja ljudstva? Če bi vam bila pomembna, bi dejansko dopustili tudi kak predlog opozicije, zlasti takšen, s katerimi so ljudje se že predhodno izrekli, da želijo pri tem sodelovati, / znak za konec razprave/ voljo ljudstva pač pohodili, ker ste vi odločili, da o tem pa ljudstvo pač ne bo odločalo in boste ščitili svoje privilegije tudi še naprej.

kjer govori o poštenosti, o profesionalnosti, spoštljivosti, dostojanstvenosti in tako naprej. Zame je dostojanstvo tudi to, da oseba ne laže ali pa namerno zavaja. V 2. in 3. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu jasno piše, da se zakon uporablja v vseh dejavnostih, za vse osebe, ki so navzoče v delovnem procesu. In glej ga zlomka, tudi se šteje kot delavec v smislu tega zakona, se šteje oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo, za delodajalca, ali oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo tudi, zaradi usposabljanja. Jaz mislim, da to smo tudi poslanci ne glede na ustavno odločbo, ki ste jo vi citirali, ki pa nima veze niti s tem zakonom. Hvala lepa. Jaz sicer absolutno razumem vsebino kar ste povedali, je pa vendarle postopkovni seveda glede rabe Poslovnika. Etični kodeks smo vsi sprejeli, prav je, da ga vsi spoštujemo, ampak o njem se razpravlja lahko na Kolegiju predsednice, v tem kontekstu, če se krši etični kodeks. Se pa seveda strinjam, da vsi, da se vse poslanke in poslanci moramo ravnati po zavezi, ki smo jih tam sprejeli, in da govorimo pošteno in resnicoljubno in častno. Vendarle odločimo. Postopkovni, seveda ga zavračam, ker ni bil postopkovni predlog glede rabe poslovnika, ampak je šlo tudi za polemiko oziroma razpravo. Kolegica Karmen Furman, postopkovno. Ja, glejte predsedujoča, jaz pa predlagam dejansko postopkovni predlog, da izrečete kolegici Kozlovič opomin, zaradi tega, ker že celo sejo oziroma to točko dnevnega reda zlorabljajo postopkovne predloge, ki to niso postopkovni predlogi. Zdaj pa, če ste tako striktni pri enih poslancih, želim, da ste enako striktni tudi pri drugih s strani koalicije. Tako da naj se izreče kolegici opomin, ker točno ve, da postopkovni predlogi, tako kot ste povedali predsedujoča so za kršitve poslovniških določb. Pa samo en stavek si bom na koncu dovolila. Tukaj je upravna odločba, ki jo lahko tudi citiram z dne 11. 4. 2018, to kar ste pa vi citirali, pa niso zakonski členi, verjetno imate kakšno razlago zakonu, ki pa ni enako, medtem ko ne morete se postavljati pa nad odločbe upravnih MEIRA HOT:** Spoštovana kolegica, vaš je bil v prvi polovici sicer postopkovni, v drugi polovici absolutno ne in je bil zlorabljen. Če bi mi prisluhnila, od začetka bi vedela, da sem jaz najprej večkrat opozorila, preden sem izrekla opomin, ker se pa moja opozorila niso spoštovala sem morala izreči opomin. Kolegica ni zlorabljena danes postopkovnih imela vsaj dva, ki sta bila vsebinska. Tokratni je bil v nasprotju sem obrazložila kje se o Etičnem kodeksu seveda razpravlja oziroma o kršitvah in zame to ni bila hujša kršitev ali zloraba Poslovnika, zatorej zavračam. Naprej. Besedo ima kolega Anton Šturbej, izvolite. Ja, pa samo še toliko, tudi do kolega Zrima sem bila bolj ostra, pa je iz moje lastne stranke, tako da res ne, se trudim biti zelo objektivna, ko to vodim sejo. hvala za besedo. strategiji EU na področju drog 2021 do 2025. To pomeni, da če bi se funkcionarji testirali na prepovedane droge, bi nekako se držali političnega okvirja, ki ima prednostne naloge na področju, s tem, da bi zagotovili varovanje zdravja, socialne stabilnosti. In pa, v kolikor bi se testirali vsi funkcionarji, bi s tem nekako tudi pokazali, da bi vplivali na

Tudi s tem bi opozorili nekako na širšo javnost, da pa nam je tudi za to, da se pri preprodaji drog borimo borimo proti korupciji, pri preprodaji drog da smo proti nasilja, da smo proti kriminala zaradi tega, ker dejansko se v Evropi opere do 30 milijard pri nakupu drog na področju drog. In pa mogoče še toliko, kolikor od časa do časa ta seja nekako je neprimerna do poslancev enih in drugih, da se vpleta dejansko z nekimi prispodobami bi mogoče samo malo za hec, malo zares omenil, da v kolikor kdo želi s koga narediti osla, osel je pametna žival, vendar mogoče marsikdo izmed nas ne ve, da osel je že nekaj časa tudi

dejansko o čem mi govorimo, kajti govorimo o posvetovalnem referendumu o ureditvi obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge. Tu je pa zdaj bil trušč in očitki in ne vem, kaj vse. Torej govorili ste o antikomunisti, komunisti. Zdaj, jaz droge z imenom antikomunist in komunist ne poznam. Mešali ste tudi glede alkohola, glejte, alkohol lahko kupite v trgovini, seveda ga pa lahko konzumirate v določenih mejah, ne vemo, kadar opravljamo neko delo in kadar vozite, je meja 00 ali 25 ali kolikor je zdaj dom ga lahko tudi ena in dva ali pa več. In kolega Krajnc, v Prlekiji bi vam bili hvaležni, če bi imeli to sposobnost, da bi lahko kar sami proizvajali alkohol, ampak glejte, jaz sem dejansko predvideval, da ob tej točki, da bomo pa kar enotni, kajti mi govorimo o tem, da bi se funkcionarji torej testirali na prepovedane droge in s tem ljudstvu dokazali, da smo jim v zgled in zdaj očitki na opozicijo, saj imate tudi vi droge in to, saj ni problem, saj opozicija to dejansko predlaga. In če bo kdo v opoziciji, torej pozitiven, je to njegova odgovornost in bo seveda tudi ustrezno sankcioniran.

ve, da ne sme, pa to uživa in če bi bil pozitiven, bo seveda za to tudi to odgovornost mora prevzeti in bo za to tudi ustrezno kaznovan. Zdaj, ne vem, česa se mi zdaj tu bojimo. zdaj opozicija, mi se ne bojimo tega, ne vem, zakaj se vi, torej, jaz ne vem, če si čist, če nimaš slabih namenov ali karkoli, si potem za, glejte, ni problem, za, gremo zdaj takoj pihati, grem zdaj takoj testirat, ker vem, da ne uživam. Če pa misliš, da pa imaš lahko med sabo pa določene, ki pa lahko sumiš in bi lahko bilo to problem v javnosti, potem pa lahko nasprotuješ temu. In seveda gre za referendumsko vprašanje, kaj si ljudje o tem mislijo, saj ni nujno, da bodo ljudje za, mislim, da bodo, ker to pričakuje od nas. Veste, včasih so nam zdravniki

ali pa tudi sam pije alkohol in tako naprej, nas pa prepričujejo zdravo življenje. Torej tudi mi kot funkcionarji smo tisti, ki moramo dajati zgled državljanom in državljankam in torej je prav po drugi strani, da se testiramo in s tem dokažemo, da prepovedane droge ne uživamo. In torej, bodo rekli lahko, državljani, državljanke, okej, v redu, imamo super poslance, imamo super župane, imamo super ministre in tako naprej. Torej nekaj, kar je prepovedano, torej ne uživajo, če pa kdo od funkcionarjev kot odgovorno funkcijo, nekaj, kar je prepovedano uživa, je potem krši zakonodajo, kršil predpise. In on je tisti, ki mora biti najbolj odgovoren in najbolj za to odgovarjati, za to. Jaz, ko sem to poslušal, res nisem mogel razumeti,

Hvala lepa. Zdaj, glede na to, da se Vlada pravzaprav na te dodatne razprave ni odzvala,

pač prebrala odločbo Upravnega sodišča, Upravno sodišče je tisto, ki razsoja po zakonodaji pač je edino pristojno, da določi zakonitost in pač zadeva je taka kot je, kot je povedala. Zdaj mislim, da ne bi smel biti noben problem temu Državnemu zboru, da bi ljudi povprašal o tem, ali so za to, da se to področje, to se pravi, testiranje poslancev na prepovedane droge, uvede. Govorimo o prepovedanih drogah. Zdaj če koalicija nasprotuje testiranju poslancev na prepovedane droge, potem pomeni, da je problem v koaliciji in ne v opoziciji. Mi predlagamo, da se to izvede, pri nas bomo vsi podprli to, ampak očitno je v koaliciji hud problem, da ne dovolijo, da bi se ljudi sploh vprašalo, če se dopusti te stene na prepovedane droge, niti da se ljudi vpraša. tu je bilo prej malo te provokacije predsednice Državnega zbora glede testiranja. Zlahka gre na testiranje. mislim da lani, mislim da je bilo maja, kdaj smo izvedli testiranje, vsi poslanci brez težav, brez problema, tudi tisti so šli se testirati, ki niso več člani oziroma ne nastopajo več na tak način v poslanski skupini, kot so tedaj in ni težave zdaj. Jaz ne vem, zakaj bi imela, ne vem, Nataša Sukič težave s tem, pa predstavniki Poslanske skupine Svobode. Da ne bi dovolili vprašati ljudi, da svobodno povedo, kaj mislijo o testiranju poslancev na prepovedano drogo.

ker nam to očita skrivanje. Ne, ne, vi ste se na glasovanju malo potuhnili, obljubil ste eno, naredil ste drugo, ste se malo skril, potuhnil ste se malo in je šel eden kakšen referendum, kakšno odločitev čez skozi delovno telo, ki sicer ne bi šla, tako da bom rekel, bodite kredibilni pri svojih razpravah in stališčih. Zdaj, kaj je sprožilec, pravite za posvetovalni referendum. Glejte, jaz mislim, da je treba o temi, ki se ji reče prepovedane droge, če ne moremo to speljati z zakonom in očitno ne bo šlo z zakonom, ker so pač okoliščine po navadi take, da se to ne da takrat reševati, ko so posebni ukrepi in referenduma niti izpeljati v covidu nisi mogel. Ker pač so bile WHO omejitve, to se pravi Svetovna zdravstvena organizacija pač določene ukrepe sprejema, jih je naša vlada povzemala in zato predlagamo, da bi se zdaj odločili na referendumu, posvetovalnem, da vidimo kaj ljudje sploh mislijo, saj rezultat ni obvezen za uporabo, ampak da vidimo kaj ljudje sploh mislijo o tej temi. In jaz ne vem zakaj bi se politika bala glasu ljudstva. Zdaj, glas ljudstva je pomemben očitno

Razumem, da ne uživam vašega spoštovanja. Ni noben problem. Ampak, da tako eklatantno prezirate, kar se trudim zadnji 2 uri povedati, pa tudi res ni korektno. Na začetku današnjega dne sem večkrat prosila, da se beseda posiljevanje ne uporablja tako lahkotno, da gre za hudo kaznivo dejanje, da so žrtve posilstev izjemno žrtve izjemno grozljivega dejanja in to besedo tako lahkotno uporabljati, sem danes že na začetku prosila, da ni korektno. Spet se je to uporabljalo. Poleg tega sem prosila, ne uporabljajte ljudi, ki tukaj niso, ki se ne morejo braniti. Vaša kolegica, kolegica Furman me je opozorila, da da naj uporabljam iste vatle za vse in potem se zdaj zaključi točka zato, da vi ponovno naredite isto. Jaz vam izrekam še en opomin. Besedo ima kolegica Sukič postopkovno. **NATAŠA SUKIČ (PS Levica):** No, saj ste ravnokar, sicer sem hotela ravno predlagati, da mu dejansko izrečete opomin, ker tole, ta dramaturški lok, kako je spet zaključil temi istimi grozljivostmi, no. Pa še, a sto vrečko je zdaj noter vtaknil? Pa saj to ne moreš verjeti! Mislim, tole so klevete, spoštovani kolega, in bom jaz prenesla naprej pa mogoče se boste pa kaj na kakšnem civilni tožbi pomenili malo o tem, kdo je bil pa zakaj je bil pa kje je bil pri tem Fotopubu. Saj je bilo vse razkrinkano. Če je nekdo šel na kakšno razstavo gor, še ne pomeni, da se je vlačil doli po tistih zabavah, tako da res, to je pa višek.

Hvala lepa za besedo. Spoštovana kolegica Meira Hot, jaz nisem v nobeni določbi kršil ne Poslovnika ne Etičnega kodeksa. O poslancih sem govoril spoštljivo, o ostalih stvareh ravno tako. Govoril sem o temah, ki so na dnevnem redu. V uvodu predstavitve, ki sem jo imel in tudi v razpravi sem se skliceval na Resolucijo o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog in tam sem povedal, kaj je noter zajeto in sem naštel, kaj je zajeto in sem tudi povedal, da je med prepovedanimi drogami konoplja. In sem, glejte, jaz sem ravnal izključno po pravilih, ki veljajo za ta Državni zbor, ampak očitno tema je bila taka, da da da koaliciji ne paše, da na osnovi vseh teh insinuacij, ki jih izvajate, in manipulacij pač izrekate opomine, bi rekel, danes meni, včeraj Grimsu in tako naprej. Glejte, to ni način dela Državnega zbora. Poslovnik je popolnoma jasen in sem ga in sem govoril v skladu s točko dnevnega reda. Nisem govoril ne o kontrarevoluciji ne o Balkanu, ne, ne, ne o titoizmu ne o ne vem čem, tako kot je Nataša Sukič in tako kot je gospod Sajovic. Sajovic je govoril o vseh mogočih testiranjih, samo o drogah ne, glejte, pa ni bilo nobenega ukrepa, nobenega ukrepa. In jaz predlagam, da, predsedujoči, vodite delo korektno. Da si pa manipulacije privošči podpredsednica Državnega zbora takrat, ko ne vodi seje je pa sploh škandal, ker bi morala posebej skrbeti za to, da je za ugled Državnega zbora in način komunikacije in razprave v Državnem zboru. In za vas velja enako tam gor, ki sedite. Jaz sem vam seveda moj ukrep izrekla, za njim stojim, sem ga tudi obrazložila in sploh ni imel zveze s tem, kar ste sedaj vi obrazložili. Kljub temu, da sem vas predhodno v prvem opominu povedala lepo, da niste govorili o točki dnevnega reda, ker vi ste danes ničkolikokratkrat govorili o točki dnevnega reda, ki je bila na sporedu včeraj.

zdajle sem v svojstvu poslanke, ko tam sedim, sem v svojstvu podpredsednice. Ko sem na odboru, sem poslanka tako kot vi in se nimam za nič več kot ste me obtožili in nič takega.

MEIRA HOT:** Hvala lepa. Mislim, da se lahko kar pridružujem, ampak seveda, postopkovno, postopkovno sem že odločila, dva opomina sem že izrekla, zaključim, zaključila sem razpravo. Tako, da tudi besede nima nobenega smisla odvzeti, ker je zaključena razprava.

potem ste zavozili zgodbo.

ste, podpredsednik je bil takrat, ko sedite v klopi, ker ste bili izvoljeni za to funkcijo. Bili ste izvoljeni. / nemir v dvorani/ Ja seveda ste bili izvoljeni in zato spoštujte te stvari, ki vam jih daje Poslovnik in tudi predsednica Državnega zbora je tudi tista, ki mora skrbeti za Poslovnik,

konstantno ste se vračali na iste kršitve, kljub temu ste opomin dobili šele po res hujših kršitvah. Magistrica Karmen Furman, izvolite. Nato kolegica Lucija Tacer tudi postopkovno. Izvolite. Ja, glejte, jaz bi prosila, spoštovana predsedujoča, no, da imate res enake kriterije za vse. Prej ste dopustili kolegici Sukič, pa tudi predsednici Državnega zbora, da sta dali postopkovno vprašanje, ki to ni bilo, s tem, da ne govorim, da zna biti, kolegi..., zlasti kolegica Sukič, v svojih razpravah včasih res, bom rekla, na zelo, zelo nizkem nivoju, tudi mimo poslovniških določb, kar sem večkrat izkusila na lastni koži, ja, kolegica Sukič, tako pač je. Ko mi, kot predlagatelji, niti več ne dobimo besede, ker ne gledate v to smer in tako dalje. Skratka, ne se sprenevedati. Jaz bi samo želela, no, da se ti postopkovni predlogi, ki niso postopkovni predlogi

od kolegic, nisem sprejela postopkovnega predloga, zato mi je toliko bolj nenavadno kje vi vidite tu diskriminacijo. Kolegica Tacer, izvolite. ne, torej lahko zaključim razpravo. Hvala lepa. Odločanje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma bomo opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na **2. TOČKO DNEVNEGA REDA** - / nemir v dvorani/ Želite malo prekiniti?

Predlog zakona je na 41. nujni seji 22. aprila 2024 obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Zanjo kolega Šturbej? Ja, je prišlo do zamenjave. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Zakon o referendumu in ljudski iniciativi. Cilj predlagane novele je še naprej omogočiti neposredno odločanje volivcev pri sprejemu in spremembi zakonodaje. Gre za pravico vseh državljank in državljanov z volilno pravico,

Ustave Republike Slovenije, tako da s splošnim in tajnim glasovanjem odloči o posameznem pravnem aktu zakonodajnega telesa. S tem bi se določil določil en dan v letu za referendum in ne omejuje pogojev za izvedbo in veljavnost referenduma. Se posredno omogoči, da bodo državljanke in državljani bolj seznanjeni z vsebino referenduma, saj bo dan za referendum splošno znan in pričakovan. S tem se bo tudi povečala udeležba na referendumu. Referendumski datum bi tudi pripomogel k demokraciji soglasja, saj bi povzročil, da politične stranke med seboj raje sklepajo kompromise ter se usklajuje kot da do usklajevanja tudi z interesnimi skupinami sploh ne pride. To je dobra praksa tudi v določenih državah Evropske unije. Mi predlagamo, da bi bil referendumski dan druga nedelja v maju in bi se na ta dan lahko izvedli vsi referendumi in pobude. Predlagamo tudi izjemo od določenega dneva glasovanja na referendumu, vendar samo v primerih, ko od dneva razpisa pa do dneva glasovanja na referendumu ne poteče manj kot šest mesecev. S tem bi sledili vsebini odločbe Ustavnega sodišča z dne 17. 4. 2014, ki jasno poudarja, da je pravica do referenduma tako pravica pozitivnega statusa, pri tem pa država je vezana za določeno ravnanje, ko gre za udejanjanje te pravice do glasovanja na referendumu omogočeno z izvedbo referendumskega postopka na način, da se zagotovi čim bolj učinkovito uresničevanje iz tretjega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije. V odločbi se je Ustavno sodišče Republike Slovenije oprlo tudi na kodeks dobre prakse pri referendumih, ki tako tudi kot kodeks dobre prakse v volilnih zadevah, ki ga je prav tako sprejela Beneška komisija leta 2002, ni obvezujoč pravni vir, vendar Jadranka Sovdat je v svojem pritrdilnem ločenem mnenju pri tem opozorila na njegovo naravo in njegov nastanek. Evropska konvencija o človekovih pravicah sicer ne varuje pravice glasovanja na referendumu, vendar bi moral biti vpliv priporočil kodeksa dobre prakse pri referendumih na zakonsko ureditev držav in njeno udejanjanje v temelju enak kot pri volilnem kodeksu. Gre za priporočila nastala na podlagi dobrih praks v demokratičnih državah, v katerih se pogosto izvajajo referendumi. Da bi se zagotovilo prav tisto, kar je bistveno: pošten referendumski postopek in verodostojnost njegovega izida, ki ga morajo kot obvezujoč upoštevati tudi tisti, ki so mu nasprotovali. Hvala.

S tem želijo omejiti stroške za izvedbo referendumov in zvišati volilno participacijo, izhaja iz predloga novele. Poslanska skupina SDS je v predlogu novele zapisala, da predlagajo datum za referendum v mesecu, ki še omogoča kakovostno obveščanje volivcev v okviru referendumske kampanje. Poleg tega datum volivcem v največjem možnem številu omogoča sodelovanje na referendumu pred bližajočimi se poletnimi počitnicami. Referendume v Novi Sloveniji jemljemo zelo resno, saj je to najvišja oblika demokracije, neposredne demokracije, zato je po našem mnenju treba biti zelo pozoren pri tem, kaj bomo spraševali ljudi, kaj pa lahko politika sama naredi. Nikakor referendumov ne bi smeli izkoriščati za vsako stvar, saj imamo že sedaj nizko volilno udeležbo in s tem ljudem ne pošiljamo pravih signalov. Na MMC lahko preberemo izjavo našega spoštovanega zunanjega strokovnega sodelavca doktorja Igorja Kavčiča, ki pravi: "Koalicija se igra s posvetovalnimi referendumi, potrebno bi bilo širše soglasje v Državnem zboru, ne zgolj navadna večina." Stališče Nove Slovenije je, da če se nekdo poda v politiko, mora prevzeti svojo odgovornost, saj ga bodo le tako na naslednjih volitvah ljudje znali nagraditi ali pa se mu zahvaliti za sodelovanje. Izvoljeni smo za to, da sprejemamo odločitve, ne pa da odločitve prevalimo na ljudi. Če delamo to, da odločitve prevalimo ljudi, se kaže, da je oblast impotentna. Ko opozicija ni slišana in ko Vlada ne sliši niti ljudi, za katere bi morala delati, pa je referendumska zahteva edino orodje, ki ga še opozicija ima. V Novi Sloveniji podpiramo super referendumski dan, kjer bi se ljudje lahko izrekli o nekaterih ključnih izzivih, ki so pred nami. V Novi Sloveniji zakonodajni predlog podpiramo. V tem smislu smo glasovali tudi na matičnem delovnem telesu. Ker je zadnja točka te sila produktivne izredne seje Državnega zbora mi dovolite kratek dodatek. Drage kolegice in kolegi, za izboljšanje vzdušja in izboljšanje odnosov med nami vsemi vas Nova Slovenija pričakuje na današnji 12. medijski noči. Jutri vam bo žal, če boste nocoj manjkali. Hvala lepa.

Na matičnem delovnem telesu je bilo jasno, da je predlog zakona narejen površno, da je pripravljen kot odziv na posvetovalne referendume, ki smo jih predlagali v svobodi, namreč predlagatelj je skozi celotno razpravo navajal kontradiktorne argumente, na matičnem delovnem telesu je na dolgo in široko razlagal o tem, kako je potrebno referendume ločiti od dneva volitev, da se ti dve zadevi ne smeta mešati, hkrati pa je v obrazložitvi tega istega zakona, ki ga je sam predlagal, zapisal, da če je le mogoče, naj se referendum izvede na tisti dan, ko so že predpisane volitve. Samo ta primer vam pove, kako veliko truda in razmišljanja je šlo v pripravo tega zakonskega predloga. Poleg tega je primerjalno pravna primerjava čisto neustrezna, ne navaja se niti en primer, kjer imajo uveden samo en referendumski dan, še Švica, ki je najbližje temu, kar predlaga predlagatelj, ima štiri. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je pomembno, da se referendumi izvedejo učinkovito, tako z vidika javnih financ kot z vidika obremenjevanja državljank in državljanov, da hodijo na volišča in menimo, da je dobro, da v demokraciji sodeluje čim več državljank in državljanov.

izvajamo referendumske dneve, to že omogoča trenutna zakonodaja, hkrati pa ni tako rigidna in nepremišljena kot predlog, ki je na mizi, ki bi nas lahko v določenih primerih posebej interventnih zakonov, kar izpostavlja zakonodajnopravna služba, postavil v res problematičen položaj.

Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 68. izredno sejo, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 19 30. uri. (Seja Hvala.